Слава Україні! Шановні народні депутати, шановні гості, відповідно до прийнятої нами Постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" сьогодні ми відповідно до схеми укриття. Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, у пленарному засіданні бере участь Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Прошу привітати Президента України.

Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради України, у пленарному засіданні Верховної Ради України також беруть участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів України, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Станіславович Сирський, начальник Генерального штабу Збройних Сил України. Присутні в залі захисники і захисниці України - вчителі, представники культури, медицини, підприємств, громадських організацій, та інші запрошені. У пленарному засіданні Верховної Ради також беруть участь: виконуючий обов'язки Голови Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду, Голова Вищої ради правосуддя, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Голова Служби безпеки України, Голова Національної поліції України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голова Національного банку України, виконуючий обов'язки Генерального прокурора, Директор Державного бюро розслідувань, Директор Національного антикорупційного бюро України, заступник Генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, командувач Національної гвардії України, Голова Рахункової палати, Голова Центральної виборчої комісії, виконуючий обов'язки Директора Бюро економічної безпеки України, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, начальник Управління державної охорони України, керівник Офісу Президента та його заступники, глави дипломатичних представництв іноземних держав та керівники представницьких міжнародних організацій, акредитованих в Україні, а також інші офіційні особи. (Оплески) Шановні колеги, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні народні депутати і гості Верховної Ради України, Верховна Рада відповідно до пункту 8 частини першої статті 85 Конституції України заслуховує щорічне послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Сьогодні відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Конституції України Президент України звертається із щорічним посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Шановні народні депутати та гості Верховної Ради, для проголошення щорічного послання до Верховної Ради України на трибуну запрошується Президент України Володимир Олександрович Зеленський.

Слава Україні! Українці пройшли вже 1000 днів цієї війни. Не зламались, не здались, не втратили державності! Українці пройшли 1000 днів повномасштабної війни, і це подвиг наших воїнів, це подвиг всього українського народу, мільйонів наших людей, кожен і кожна заслуговують на вдячність, велику вдячність. Слава Україні!

Покровську, був в Куп'янську та на позиціях наших воїнів поблизу цих наших українських міст. Протягом вже довгих місяців наші Покровськ і Куп'янськ у тяжких випробуваннях, у дійсно важкій ситуації, в усіх новинах, всюди в житті. І саме там, і на суміжних оборонних напрямках, на нашій українській Донеччині, на нашій Харківщині Росія пішла на найбільший рівень своїх втрат за цю війну. І ми всі маємо розуміти, за що ворог сплачує таку ціну. Росія хоче руйнації нас, нашої держави, наших людей, руйнації нашої стійкості. Українська стійкість на цій лінії від Куп'янська до Покровська і далі до Запоріжжя може забезпечити фундаментальні передумови для справедливого завершення цієї війни. І це стійкість не лише наших воїнів. Ніхто з нас не сумнівається у стійкості наших героїв, у стійкості наших воїнів, дійсно справжні, міцні. Ми пишаємося кожним українським воїном, ми пишаємося всією Україною, всією державою, всім нашим суспільством. Завжди стійкість всієї України нам потрібна. У вирішальні моменти, а вони будуть у наступному році, ми маємо не допустити, щоб хтось у світі засумнівався у стійкості всієї нашої держави. І на цьому етапі війни вирішується, хто дотисне – або ми ворога, або ворог нас: українців і європейців, і всіх в світі, хто хоче жити і жити вільно, і не підпорядковано якомусь одному диктатору. Ця битва, вона не тільки про Покровськ, Куп'янськ чи будь-яке наше українське місто, містечко, село, не тільки про ту чи іншу нашу область, ця битва про всю Україну, битва про всю Європу, про порядок чи хаос для всього світу. І поки весь світ чекає на диво від Трампа, дай бог, ми з вами маємо не чекати, ми маємо не втрачати стійкості, ми маємо пахати. Треба працювати кожен день всім народом на стійкість всієї держави. Порізно виграти у цій битві просто неможливо. У єдності також не просто, але можливо. Це війна, в якій вирішується доля всієї нації, і ніхто не повинен і не зможе вирішити її за нас. Україна була і буде незалежною державою, яка має свою долю!

І самостійно Україна визначатиме, як жити зараз, як жити далі. Україна має право на це, Україна завоювала право на це. Але щоб змогти реалізувати це своє право, ми повинні зараз вистояти, зараз не посипатись, щоб не ми, а окупант посипався. І нам потрібна внутрішня стійкість. Основи такої стійкості я представлю саме зараз. Пане Голово Верховної Ради України, шановні депутати, всі присутні, наші друзі, партнери, гості, дорогий український народе! 1000 днів! 1000 днів, ми, зрозуміло, всі змінились, українці виправили історичну помилку поколінь, які боролися заради нашої держави у попередні часи. Ми не втратили єдності, не втратили нашої держави. Ми не стали битись один з одним, конкурувати за Україну один проти одного і тому не стали внутрішньо слабкими. І тому Україна може перемогти Росію. Слава Україні! У нас є для цього… Все дуже непросто, але у нас є для цього наша внутрішня сила. Але це правда, що наших зусиль зараз треба більше й більше, щоб єдність працювала. Єдність – це перш за все наші люди. На жаль, багатьох наших людей, багатьох найбільших носіїв української єдності, українського духу ми втратили, вони віддали своє життя заради нашого, заради життя України. І кожна така втрата забирала частинку від нашої України, частинку від нашої консолідації, від української впевненості. кожна втрата, кожна загибель наших герої на полі бою додає незворотності українським змінам. Ми не можемо зрадити їх. І це зобов'язує усіх нас робити значно більше, щоб компенсувати те, що вже не зроблять наші герої, полеглі герої України! Шановні присутні, я прошу зараз хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх наших героїв, які загинули заради нас із вами.

Шановні присутні, дорогі українці і українки! Єдність – це перший пункт нашого внутрішнього Плану стійкості і це те, без чого не може бути необхідних результатів Плану перемоги України, який був представлений вам і нашим партнерам. В кожній війні, щоб не програти її, є речі, які може зробити сам народ, і є те, що можна зробити тільки в єдності із союзниками. І саме тому потрібні ці два документи – те, що ми очікуємо від себе передусім, і те, що ми очікуємо від наших партнерів. Наша внутрішня єдність завжди має бути такою, щоб об'єднувати і наших партнерів. Світ може бути глухим іноді до окремих голосів, але не до цілого народу, який знає чого хоче, працює об'єднано і вміє досягати своїх цілей. І ми це довели. Україна довела, що існує цей фундаментальний зв'язок між нашою єдністю і тим, як об'єднуються серця інших, зокрема Європі, зокрема в Америці, зокрема в інших частинах всього світу, безумовно, від Аргентини до Японії. Коли ми в Україні об'єдналися на свій захист, ми об'єднували й інших. Український прапор впізнають в усьому світі та відчувають, що за нашим прапором є сила. Цього не було би без нашої єдності. І без нашої єдності Європа не стала би настільки сильною у захисті спільних позицій та захисті своїх цінностей. Зараз вже і не згадують, як раніше, що нібито Євросоюз ні на що не здатний. Не так давно це було мейнстримом політичних розмов, нібито це бюрократія, нібито Євросоюз не здолає криз і не витримає ударів. Євросоюз досяг значно більшого, ніж від нього очікували, як і Україна. Багато в чому джерелом цих досягнень всієї Європи стало саме наше внутрішнє єднання, єднання тут, в Україні, наше уміння не здатися складнощам та сміливо поглянути в очі історії 24 лютого. Як результат, об'єднана Європа усвідомлює все більше себе глобальним суб'єктом і рухається до все більшої автономії, до більшої сили. НАТО безальтернативно для всіх в Європі, безальтернативно для нас, і одночасно і свободи, і безпеки. Для всього цього світ шукає нових форматів взаємодії, і Україна запропонувала свій формат – Формулу миру, яка об'єднала 100 країн і міжнародних організацій. Я хочу подякувати зараз кожному, кожному, хто працював заради цього. Дякуємо вам, дякуємо партнерам. І як результат всього того, що сталося завдяки нашій з вами єдності, значна частина світу усвідомлює зараз краще, ніж будь-коли, що мир не буває просто даністю, не буває подарунком, не може бути просто спадком. Мир потребує зусиль, і це мають бути зусилля саме на основі Ми досягли найбільшого рівня близькості з Європейським Союзом і НАТО за увесь час незалежності. Вже сформовано всю необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом. Ми маємо рухатись швидше, рухатись динамічно у перемовинах, і вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 2025 року ми готуємось відкрити перемовини щодо першого кластеру. Дякую всій команді за роботу! Другий та всі інші кластери без зволікань. Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС, і тому кожен в Україні має бути найшвидшим в ухваленні та реалізації відповідних рішень, які трансформують нас, українську державу. Ключові принципи перетворень в нашій державі та необхідні рішення будуть зазначені у додатку до цього пункту Плану стійкості, у додатку щодо євроінтеграції. Життєво важливим для усіх нас є і право України на членство в НАТО. План перемоги України починається з пункту про негайне запрошення нашої держави в Альянс. Запрошення – це політичний крок, крок, який не змінює докорінно безпекових умов для партнерів та не означає для України негайної активізації, ще раз підкреслюємо, негайної активізації 5 статті Договору про НАТО. Хоча наші люди на це заслуговують, якщо чесно. (Оплески) Але, тим не менш, тим не менш, українці захищають вже тисячу днів наш колективний спосіб життя в Європі, право кожного європейського народу бути вільним і жити мирно зі своїми сусідами на континенті. Україна буде в Альянсі, буде, якщо ми з вами продовжимо говорити з Альянсом у єдності, вся Україна як один. І тільки так, народам не відмовляють, саме так. Ми уклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами. Майже всі вони члени НАТО і вони підтримують вступ України в НАТО. Це число свідчить про те, що нас від Альянсу не відділяє нічого фундаментального. Тільки дефіцит сили, дефіцит політичної волі, до речі, не української політичної волі. І ми переконаємо наших партнерів бути сміливими, але тільки разом. Я впевнений в цьому, ми це зможемо з вами, і це не щось додаткове чи нове для України. Альянс, НАТО це те, на що ми заслуговуємо, це не подарунок для нас, це має бути виправленням партнерами історичної помилки, те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни. Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію. (Оплески)

ми точно не дозволимо, не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде. Разом з Україною виграти можна і тільки так. І ми не відмовимося від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави. Маємо діяти швидко, маємо діяти мудро. Можливо, можливо, Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей, можливо, щоб відновити повну цілісність нашої держави. Втім в інформаційній сфері зовсім протилежно часто подається як нібито частина реальності. Ми всі повинні об'єднано захищати справжню реальність, тому нам потрібна інформаційна консолідація всіх, хто цінує свободу слова, всіх, хто розуміє як багато зараз технологічний прогрес змінює для медіа, всіх, хто бачить, які ресурси Росія витрачає на те, щоб зламати нас і світ своєю своєю щоденною дезінформацією. Інформаційна консолідація, передусім комунікації влади, заради чіткості, вчасності, повноти інформування. Інформаційна консолідація забезпечить перш за все емоційну стійкість нашого народу, емоційну стійкість України. Наступне. Ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час і ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас в Україні є деякі люди, які, може, зголодніли до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради нашої держави, хочуть політичних суперечок в окопах як в телестудіях. Це згубно для України. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. (Оплески) Потрібно уміти ставити спільні інтереси вище, ніж будь-які особисті бажання. Ми маємо не забувати і про об'єднавчу силу справедливості. Це фундаментальна річ для всіх українців. Потрібні шляхи забезпечення цього і безкомпромісність. Зараз у залі Верховної Ради України керівники всіх правоохоронних та антикорупційних органів України та системи судочинства. Це ваш вибір, як судитимуть про вас, якщо Україна не відчуватиме справедливості. Відповідний перелік заходів буде представлений у додатку щодо законодавчих рішень. Не менший пріоритет – зовнішня справедливість для України. Єдиний винуватець війни – Росія. Путін Путін віддав наказ почати війну, його оточення організовує ведення війни, але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств, але запускають ракети, запускають дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших українців, наших полонених, військових, цивільних і забезпечують машину війни росіяни, а не просто одна божевільна особа в Кремлі. Відповідальність Росії має бути колективною. Те, що вони роблять, не спишеш тільки на силу державних репресій чи пропаганду. Війна – це частина російської культури. І тому кожен з Росії, хто претендує на сприйняття його чи її не за путінською нормою, мають зайняти недвозначну позицію з приводу однозначних речей про Україну, про Крим, про Донбас, про ордер Міжнародного кримінального суду на Путіна, про трибунал для Росії за цю війну. Все, що зроблено Росією за цю тисячу днів, не перекриєш однією фразою "Ні війні!". (Оплески) Потрібне повернення до моралі. Але що б не сталося з Росією і з росіянами далі, нам потрібен надійний всебічний захист від них. І це має бути ще один елемент нашої єдності, наша ціннісна єдність, культурний суверенітет України як одна з основ нашого державного суверенітету. Наступне. Нам потрібна спільна юридична комунікаційна та адвокаційна робота держави та українських громадських сил, трибунал проти Російської Федерації, конфіскація російських активів, дієві санкції проти Росії, гарантування духовної незалежності України, українська культурна дипломатія, протидія дезінформації та розбудова нормальних державних комунікацій нашої держави, а також необхідна трансформація наших державних інституцій. Абсолютно все це неможливо без дієвої співпраці з громадянським суспільством. Державні рішення, всі наші рішення мають бути підготовлені на основі найкращих експертиз. І ми вже напрацювали відповідні формати спільної роботи державних структур і суспільств. Таких форматів потрібно більше. Внутрішній план план стійкості України буде деталізований за участю громадянського суспільства, бізнесу, культурної спільноти, медійників, правозахисників. Зокрема вдалося реалізувати один з найбільш дієвих, на наш погляд, інструментів гарантування поваги до воїнів всередині підрозділів Збройних Сил України. Вже працює система електронних переведень в армії. І за перші дні її роботи в "Армії+" було погоджено вже більше ніж 500 переведень. Загалом одним лише застосунком "Армія+" скористалось уже 410 тисяч наших воїнів, а всього в системі 1 тисяча 400 військових частин. Через застосунок опрацьовано 25 тисяч рапортів, топові функції, електронні рапорти, модуль онлайн-навчання, запущені опитування наших військових. Готується в силах оборони також нове кадрове просування без прив'язки звань до посад. Це приклад того, що цифровізація в усіх сферах нашого державного життя є дійсно дієвим інструментом, не просто спрощення процесів і подолання бюрократії, але й об'єднання, об'єднання людей, побудова довіри між державою і нашим українським суспільством. Я доручив командуванню сил оборони і безпеки України опрацювати поширення функціоналу "Армія+" на всі сили оборони і безпеки, зокрема, Національну гвардію України. Передусім це стосується знов-таки переведень. Зміна підходів в управлінні людьми у Збройних Силах України, в Національній гвардії України, а також поширення найкращих практик управління, які застосовані в одних підрозділах, та всі інші елементи сил оборони і безпеки України є центральним завданням оборонної політики нашої держави. Кожен командир зараз відповідає одне й те саме на питання, що потрібно в першу чергу. І це особовий склад, це люди, це комплектація наших бригад, це навчання дієве, реальне Ми не маємо боятися говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови про мобілізацію, про бронювання, про СЗЧ. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати швидше. Це потрібно було зробити вчора. Міністерство оборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового омбудсмена, особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства. І я чекаю цього найближчим часом. (Оплески) Всередині сил оборони потрібні потрібні конфіденційні можливості для наших воїнів вирішити проблеми, вирішувати їх, що виникають через порушення прав. Міністерство оборони України та військове командуванням повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в Збройних Силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть, хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України. І ті контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І непотрібно жодних спекуляцій, наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації. Загалом пункт щодо фронту в плані стійкості, а також пункт щодо зброї будуть чи не найбільш об'єднаними. Але, зрозуміло, більшою мірою це закриті пункти. Ми передбачаємо цілком конкретні заходи для стабілізації фронту, проведення силами оборони і безпеки України необхідних операцій як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об'єктів, а також передбачаємо заходи для суттєвого збільшення технологічності сил оборони України. Зараз на деяких ділянках фронту, і це найбільш гарячі наші місця, відсотків знищення техніки окупанта забезпечується саме дронами. FPV і інші дрони фактично компенсують дефіцит артилерії в нашій армії. І я вдячний всім, хто розвиває саме цей напрямок, виробляє і постачає дрони на фронт, тренує наших операторів. Ця тепер вже масштабна українська галузь починалась щирим бажанням окремих патріотичних людей просто допомогти Україні і згодом переросло в таку серйозну нашу системну перевагу. Втім без особистого лідерства в цій системі, без окремих інноваторів, що випереджають сьогодення, випереджають систему, буде складно витримати гонку технологій з російською армією. Тому ми будемо і надалі заохочувати особисте лідерство та інновації. Вчора на фронті ми говорили з командирами бригад, зокрема про дрони, про інновації. Бригадам треба більше власних коштів для того, щоб вони самостійно, без бюрократії, забезпечували себе дронами. я це підтримую, ми це обов'язково підтримаємо, і ми збільшимо прямі кошти до бригад. Обов'язково. Значну кількість дронів сьогодні дає держава, значну кількість дронів дають наші волонтери, дякуємо їм, але самі бригади часто бувають ще швидше у визначенні та заповненні потреб.

інноваційних пропозицій підлеглих, бережіть, будь ласка, тих, хто впроваджує технології, поширюйте досвід найкращих рот і батальйонів в наших бригадах. Дорогі українці, дорогі українки! Україна вже робить максимум, щоб наростити своє власне виробництво гармат та артилерійських снарядів і виробництво у співпраці з нашими партнерами. В цьому році ми вже виробили більше ніж 2,5 мільйона ніж 2,5 мільйона мінометних пострілів і снарядів до нашої артилерії калібрів від 60 до 155 артилерійського калібру. Нарощуємо це виробництво. Але так само нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Я хочу подякувати всім нашим Дякую за це. Наші воїни вже забезпечують збиття російських розвідувальних дронів за допомогою наших дронів, FPV, тощо, продовжуємо шукати рішення для збиття "шахедів" за допомогою FPV. Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім передусім росіяни, наші українські "нептуни", але ми зробили ще довгі "нептуни". І вже сама назва, вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження. Дякую вам! я пишаюся нашими українськими розробниками та виробниками ракет. Дякуємо вам! Фактично щомісяця, я дуже стараюся відвідувати наші оборонні підприємства, і ми не поширюємо цю інформацію в деталях, не маємо права з точки зору безпеки. Зрозуміло, що це наші закриті об'єкти на сьогодні. Але на кожному такому об'єкті, я хочу, щоб ви про це знали, що ми дякуємо всім працівникам від імені всіх вас, від імені всіх українців, від імені всіх українок, від імені всього нашого народу. Це люди, які будують не просто ракети і дрони, створюють не просто снаряди чи техніку. Українська зброя – це одна з основ української незалежності. Дякуємо вам ще раз.

Дякуємо. Безумовно, одним лише нарощуванням виробництва ми не можемо обійтися. Нам потрібно випереджати Росію у технологіях. Зараз часто ми шукаємо відповіді на їхні вже технологічні рішення, на жаль, але вони у них є. Потрібно, щоб вони шукали відповіді на наші технологічні рішення, і саме це є головною ідеологією пункту – зброя в Плані стійкості. Заради цього в Україні впроваджується формат технологічної Ставки. В цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців та найкорисніші технологічні ідеї. Перше засідання нашої Ставки відбудеться вже на початку грудня. Саме міцний оборонно-промисловий комплекс України здатен забезпечити нашій державі самостійність у виборі військової стратегії. Реалізація воєнних пунктів Плану перемоги та відповідних пунктів Плану стійкості забезпечить реальне стратегічне стримування Росії, навіть без ядерної зброї. Ми можемо знайти конвенційні інструменти стримування. Наша зброя завжди буде нам першим гарантом. Ми готуємо для цього надійну фінансову основу. Ми спрямовуємо власні інвестиції у виробництво зброї і залучаємо партнерів. Сьогодні після нашого цього засідання я зустрінусь з Прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, вона прибула з візитом в Україну, щоб підтримати нас у такий день. Дуже дякуємо, Метте. Такий день, тисячний день повномасштабної війни, і щоб знову збільшити нашу співпрацю. Данія стала дійсно одним із найнадійніших найнадійніших оборонних партнерів України. І ми всі вдячні за це "нордікам", за цей формат Україна-Нордік, вдячні Данії за їх лідерство. Завдяки данській моделі в український оборонно-промисловий комплекс вже залучено більше 1 мільярда доларів від країн-партнерів. Дякуємо. Нещодавно приєдналась Норвегія, і маємо відкрити наш оборонно-промисловий комплекс для повноцінної співпраці з партнерами. Якщо разом з Британією чи Америкою ми здатні виробити тисячі одиниць на рік, значить потрібен цей партнер навіть у державній частині оборонно-промислового комплексу. Ми залучили понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в Україні. У сфері ОПК працюють більше ніж 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 тисяч робочих місць. І це все історичне досягнення України, українського народу! І я хотів би, щоб ми всі подякували нашим людям. Дуже дякуємо! Люди, які щоденно працюють, які виробляють нашу українську зброю, дуже дякуємо вам. Так само всі ми маємо бути вдячними кожному українському підприємцю, всім, хто зберігає і хто створює робочі місця абсолютно в усіх галузях української економіки зараз тут, в Україні. Попри все, попри війну, попри всі складнощі цієї війни українська економіка зберігає базову стійкість і потребує нової економічної політики нашої держави. Політики, яка буде базуватися на кількох ключових речах. Перше. Максимальна підтримка українського підприємництва, локалізація та виробництво саме в Україні. Потрібне розширення доступу українських виробників до ринку публічних закупівель. Все, що можна виробляти тут, тут, в Україні, має вироблятись в Україні і закуповуватись передусім, при всій повазі до партнерів, але закуповуватися в українського виробника. (Оплески) Потрібне дієве дієве страхування військових ризиків, це факт. Потрібна послідовна дерегуляція, захист свободи підприємництва, які знайдуть своє відображення економічним зростанням. Безумовно, потрібне поступове зменшення частки перерозподілу ВВП державою. Друге. Це безпека ведення бізнесу та зниження тиску на бізнес від всіх державних інституцій, абсолютно, які контролюють діяльність інших, а не самі… А не самі створюють додану вартість. Сприятливість українській юрисдикції, залучення інвестицій, не відділені від захищеності кожного білого бізнесу в Україні. Третє. Це чесність у відносинах між державою і бізнесом. Ми зацікавлені у максимальній і легальній зайнятості в Україні, це дуже важливо, в детінізації. Ми розуміємо, що цього не можна досягти лише силовими заходами, потрібен стимул для детінізації, а не новий тиск, потрібна довіра, якісне, не надмірне регулювання державою суспільних відносин. І саме така економічна політика може привести Україну до стійкого економічного зростання, достатнього рівня забезпеченості оборонних потреб України і збереження людського капіталу завдяки тому, що українці зможуть реалізувати в Україні себе та свої прагнення. Без сильної економіки цього просто не буде, а сильної економіки не буде без поваги до підприємництва і підприємців. Тому фактично йдеться не просто про рішення щодо економіки, йдеться про рішення щодо майбутнього. Іншою стороною економічної сили для України є здатність держави виконувати передусім свої зобов'язання і передусім це соціальні зобов'язання, завдяки податкам і зборам. І в цьому теж варто бути чіткими, саме внутрішнім ресурсом ми забезпечуємо наші сили оборони оборони і безпеки України. Тому сплачені податки – це зарплати воїнів. І хоч зараз у час війни ми з об'єктивних причин не забезпечуємо себе самі необхідним фінансуванням на сто відсотків, все ж таки ми змогли гарантувати на цей і наступний роки повне фінансове забезпечення, ризиків для сил оборони і безпеки України через фінансування немає. В цьому році і в наступному незалежно від політичної турбулентності будь-де в світі всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно із законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей. В березні 2025-го, як щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції. В наступному році передбачаємо розширення державних програм, багатьох державних програм підтримки бізнесу та споживачів. Програма "5-7-9" минулого року стала фактично єдиним джерелом доступних кредитів для бізнесу. І цього року уряд почав переорієнтовувати її на інвестиційні цілі. Понад тисячу українських виробників купили нове обладнання завдяки грантовій програмі підтримки переробної промисловості. Програми "Зроблено в Україні" та "Національний кешбек" підтримують українського виробника і культуру уваги до виробництва саме в Україні. Програма "єОселя" допомагає українцям стати власниками саме свого дому, але і стимулює попит на будівельні матеріали і роботи. Буде відновлено також багато інших програм, програму "єПідтримка", яка точно стане в нагоді мільйонам українців. Звісно, що за умови реалізації нашої економічної стратегії, спрямованої на зміцнення економічної свободи в Україні та визволення з-під надмірних регуляцій підприємницької сили українців, соціальних можливостей у держави та добробуту в Україні буде значно більше. Все це буде відображено в пункті "Гроші" нашого Плану стійкості. Відповідні додатки будуть затверджені спільно представниками уряду України та нашими партнерами в українському бізнесі. Шановні присутні, дорогі українці і українки, зараз я окреслив вам чотири пункти внутрішнього Плану стійкості: перший – "Єдність", другий – "Фронт", третій –"Зброя", четвертий – "Гроші". Шість пунктів далі. "Енергетика" найбільш закритий через злочинне прагнення Росії вкинути Україну в блекаут. Далі – "Безпека". Йдеться саме про внутрішню безпеку у наших містах, містечках, у наших громадах. Далі – пункт "Громади". Пункт щодо взаємодії між державою та місцевим самоврядуванням. Далі – "Людський капітал". Пункт присвячений нашому стратегічному завданню: створити всі умови для українців всіх поколінь і будь-якого походження, щоб жити і розвиватись в Україні. Далі йде – "Культурний суверенітет". Як логічний результат зростання людського капіталу в Україні. Та ще один, десятий пункт Плану стійкості України, який підсумовує шлях нашої держави і нашого народу протягом 1000 днів цієї війни та водночас водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому, – це пункт "Політика героїв". Всі 10 пунктів внутрішнього Плану стійкості разом з додатками до кожного пункту фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру. Отже, пункт "Енергетика", зверніть увагу. Те, що дає будь-якій сучасній країні життєздатність. Це особливий пункт Плану стійкості. Щодо енергетики з безпекових причин можна казати ще менше, напевно, ніж про фронт. Найголовніше – вдячність кожній нашій ремонтній бригаді, всім працівникам, всім працівницям наших українських енергокомпаній, дякуємо вам! (Оплески)

також в усьому світі, хто допомагає Україні долати ці божевільні наслідки російських ударів по нашій енергосистемі. Загалом російська армія здійснила вже понад тисячу обстрілів об'єктів енергетики України. 900 цілеспрямованих російських атак проти об'єктів передачі електрики, більш ніж 220 цілеспрямованих російських атак проти об'єктів нашої генерації. початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала близько 18 гігават енергопотужності в Україні – ось це по-їхньому війна, війна проти людей, проти світла. Але наші люди роблять усе, щоб не допустити темряви для України, для всіх нас, для сімей, для дітей, для всіх. Кожен, хто працює заради нашої енергетики, заслуговує на нашу вдячність. Щодо захисту. Дякуємо, дякуємо ще раз! захисту проведено дійсно колосальну роботу. Жодні деталі розкривати ми не будемо. Закритий додаток до цього пункту Плану стійкості буде містити інформацію конкретну з відповідним доступом щодо зберігати контроль контроль над усіма процесами. Завдання зрозуміле: завдяки всім формам захисту адаптуватися до постійної загрози російського терору.

вперше в Україні для всіх областей буде опрацьована основа для можливості витримати всі виклики в енергетиці. Вже в наступному році ми будемо імплементувати паспорти з точки зору генерації, і електрики, і генерації тепла. І це стосується, зокрема, децентралізації нашої генерації. Ми маємо звернути увагу також на управління споживанням раціональності, підтримка раціональності споживання енергії є обов'язком нашої держави. Ми звикли до терміну такого як енергоефективність, але маємо також звикнути до того, що заходи з енергоефективності – це не про когось іншого в країні, хтось там відповідальний. Ні, це про кожного з нас, це про мене, це про тебе, про всіх нас. Наступне. Україна як енергетичний хаб. Завдяки своїм можливостям в енергетиці наша країна може бути геополітично в Європі серед перших. Звичайно, це більшою мірою стосується часу після цієї війни, але передумови для цього маємо створити вже ми зараз. Атомна генерація – очевидний наш пріоритет. Газ, збільшення видобутку, інтеграція нашої інфраструктури зберігання газу в європейську енергетичну практику, а також підтримка роботи української газотранспортної системи згідно з базовим сценарієм для внутрішніх наших задач. Нафта – це збільшення видобутку, відновлення переробки. Складне завдання, але має бути досяжним. Всі підприємства, до речі, групи НАК "Нафтогаз" покращили свої фінансові показники, особливо приємно казати зараз про роботу нашого державного менеджменту в Укрнафті. Після націоналізації Укрнафти Укрнафта досягла історично найбільших фінансових дуже вагомих результатів: у 2023-2024 роках Укрнафта сплатила 78 мільярдів гривень тільки податків. Чистого прибутку на зараз 43 мільярди і постійно сплачує в бюджет дивіденди. І це в час війни. Дякуємо. Дякуємо ще раз. Показники, які дають розуміння того, скільки коштів було вкрадено в Укрнафті за десятиліття незалежного державного контролю. Загалом енергетичний пункт Плану стійкості буде деталізований різними додатками, як закритими, так і відкритими, що в сукупності будуть чіткою енергетичною мапою для України на найближчі роки. Пункт 6 нашого плану – "Безпека". Саме внутрішня безпека в Україні, безпечний публічний простір та захищеність приватного життя є базовими потребами українців. Я би ділив цей пункт на три блоки: Україна сьогодні, Україна повоєнна, Україна сталого та надійного миру. Які кроки робимо під час війни заради внутрішньої безпеки? тільки частково відкрита інформація. Зрозуміло, що у цій сфері є роботи і для Служби безпеки України і для всієї системи Міністерства внутрішніх справ України і для всіх наших правоохоронних органів. Ідеться саме про жорстку роботу, яка не дозволяє ворогу підірвати життя України. Я вдячний всім, хто ефективно працює, щоб захистити нашу державу, наших людей від відповідних загроз. Дякуємо! Наступне. Міністерство внутрішніх справ України взаємодіє з іншими інституціями, впроваджує нову систему на загальнодержавному рівні: безпечна область, безпечне місто, безпечна громада. Результатом має стати відповідний рівень захищеності в публічному просторі в Україні. Максимальний пріоритет – безпека в навчальних закладах, передусім у школах по всій країні. По всій, без виключень, у всіх громадах. Поліцейські в школі – обов'язково. Поліцейські в громаді – обов'язково. Люди мають бачити і знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку. Безпечний пункт Плану стійкості передбачає і детальну роботу щодо наших укриттів. Це модернізація стандартів щодо укриттів, реконструкція та будівництво достатньої кількості нових укриттів. І окремо я хотів би відзначити принципово важливий, доволі простий проєкт, який має бути виконаний в усій Україні. Це рамки металошукачів на вході у школи, на вході у всі наші освітні заклади, наші громадські будівлі. Це буквально одна з основ культури безпеки. Урядовці, обласна влада, місцеве самоврядування, дуже прошу, ви повинні представити чіткі строки реалізації цього проєкту заради безпеки всіх наших дітей, всіх українців. Також я хочу зробити кілька наголосів щодо часу після цієї війни. Перше. Україна братиме участь в конкуренції у світі за людей, інвестицій та в широкому сенсі цього слова привабливість. Внутрішня безпека має стати конкурентною перевагою України. Друге. Ми маємо зробити все можливе, щоб мінне забруднення нашої української землі не стало проблемою на покоління. Україні потрібне лідерство в технологіях та у виробництвах заради розмінування. І третє. Ми маємо зробити все можливе, щоб закінчити цю війну справедливо для України. Але навіть за найкращого сценарію все одно залишиться це сусідство і в майбутньому українці не мають покладатись на те, що хтось чи щось там зміниться. укріплення державного кордону України, навчання українців цивільному захисту, домедичній допомозі, розгортання системи базової військової підготовки є довготерміновою необхідністю виживання. І це не про страх, про впевненість, це про спокій. Все це буде відображено у відповідних додатках. Наступний пункт плану. Стійкість України – це наші громади, стійкі громади. Стійкість всієї нашої держави має базуватись на максимальній ефективності управління в громадах, люди мають відчувати, що громада для них. Ми створили спеціальну інституцію для того, щоб враховувати інтереси кожної громади при ухваленні державних рішень. Це Конгрес місцевих та регіональних влад. Я вдячний всім, хто приєднується до цієї роботи, конгрес дозволяє кожній нашій українській громаді бути почутою, кожною державною інституцією зараз в умовах війни. Прифронтові громади, громади у прикордонні з Росією потребують особливої підтримки. Громади, які прийняли найбільше переселенців, потребують спеціальних рішень для більшої внутрішньої інтегрованості людей. Є диспропорція в доходах громад. Зрозуміло чому, у зв'язку із релокацією бізнесу та на основі віддаленості від фронту. І це лише кілька причин для того, щоб існували спеціальні принципи до нашої взаємодії з громадами в час війни. Все це буде відображено в додатку. Крім того, на рівні громад об'єктивно існує зараз та буде постійно збільшуватись міжнародний компонент роботи, роботи з нашими громадами, громадами інших країн, країн-партнерів, а також з країнами, які взяли шефство або патронат над тим чи іншим нашим регіоном, містом, опікуються його відбудовою. Таких зв'язків, таких побратимств повинно бути якомога більше. І чим більше в них буде змісту, як у співпраці, наприклад, між Данією та Миколаївщиною, тим більше сильною буде вся наша, наша вся наша вся держава. І це завдання Міністерству закордонних справ передусім України та уряду в цілому підтримувати і спрямовувати міжнародну роботу на рівні наших громадян. Має збільшуватися і співпраця між громадянами в Україні на основі принципу пліч-о-пліч. Розвиток проєктів згуртованості всередині нашої країни, коли тилові, тилові і більш спроможні на сьогодні громади підтримують та допомагають прифронтовим громадам і тим, що під постійними обстрілами цього ворога. Ми застосували заходи спеціальної підтримки нашого Харкова в умовах постійного російського терору, щоб життя залишалось у цьому місті, українському місті. Це стосується передусім спеціальних податкових умов у Харкові. І це довело свою корисність. Я доручаю розробити аналогічні умови для інших прикордонних міст, для наших центрів тяжіння на сході України, для Сум, для Чернігова. Маємо не забувати і про наші громади українські, які зараз на тимчасово окупованих територіях. Ми не забудемо це. Україні потрібна готовність на всіх рівнях для того, щоб у правильний час та в результаті правильних заходів ми могли відновити контроль над всією своєю територією і повернути людей, і для цього Україні потрібна максимальна сила, передусім сила дипломатії. Наступний пункт Плану стійкості – "Людській капітал". Фактично людський капітал – це про державу, про нашу повагу до кожного і кожної з мільйонів наших людей. створити всі умови для того, щоб українці, де б вони не знаходились, дійсно могли відчувати себе українцями, працювати в Україні, з Україною, для України, зберігати справжній сильний емоційний зв'язок з нашою державою, з усією нашою українською нацією, з її досягненнями, з її завданнями. Бути українцем – це не бути осторонь України, потрібні такі умови для кожного громадянина України, для кожного, хто хоче пов'язати свою долю з Україною, з її майбутнім. В додатках саме до цього пункту Плану стійкості буде опрацьовано, перше, українську політику щодо відновлення. Бо нам потрібне відновлення і не просто тих чи інших об'єктів, а відновлення передусім життя людей. Друге – це національний стандарт безбар'єрності. Це стосується не тільки інфраструктури. Українська політика цифровізації – це прибирання саме таких бар'єрів, які не просто зменшували доступ різних груп в нашому суспільстві до державних послуг, але і робили Україну більш розділеною. Цифровізація додає Україні рівноправ'я всіх громадян. Ми маємо і будемо це розвивати. Українська "Дія", українська "Мрія", всі інші наші державні, державні, громадські цифрові сервіси, які дуже важливі, продовжують зміцнюватись. Дякуємо. Дякуємо всій команді, яка працює над цим! Третє – освіта. Нам потрібен новий, фактично надзвичайний підхід до освіти. Окрім всіх звичних функцій освітньої галузі, ми маємо забезпечити реалізацію ще одного завдання – збереження українських дітей, мільйонів, вже навіть не ще одного, а головного – збереження мільйонів українських дітей, які зараз, на жаль, через цю війну перебувають в різних куточках світу, в різних країнах, в полі української культури, залишатись саме в полі українського національного буття. Від належного виконання цього завдання багато в чому залежить майбутнє держави нашої. Четверте. Потрібно модернізувати та зробити максимально дієвою нашу соціальну політику. Політика охорони здоров'я має бути спрямована на реальну досяжність національних цілей по збереженню знов-таки життя людей і збільшення тривалості життя українців. Україні потрібна спеціальна політика політика дитинства, конкретні заходи, які допомагають батьківству в Україні, підтримують сім'ї, сімейне виховання, дозволяють дитині рости у безпечному та сучасному соціальному середовищі. І п'ята наша політика – щодо церкви, релігійних організацій. За умови збереження світського характеру державних інституцій ми маємо і можемо розвивати партнерство між державою і церквою, між державою і релігійними спільнотами. В Україні є глобально важливий інституційний приклад такої співпраці – Рада церков та релігійних організацій. І на базі цієї інституції сформовано вже діалог між державою та всіма релігійними спільнотами в Україні. В рамках саме цього діалогу можемо визначати, які моделі більшої співпраці здатні зміцнити нашу державу та всіх наших людей, нашу духовну незалежність, нашу соціальну роботу в українській державі. Звичайно, звичайно, звичайно, не йдеться про московську церкву! Час тих, хто освячує терор, закінчився. Слава Україні! Які конкретні рішення можна озвучити зараз з метою збереження людського капіталу України? Україні потрібен інститут множинного громадянства, маємо визнати цю реальність. Українці – це вже глобальна нація. І маємо не намагатись обмежити їх права, обмежити це, а спрямувати в інтересах України. Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби. Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії, і фінансових, і персональних. Зараз ми опрацьовуємо це разом з міністром закордонних справ України. будуть проведені заміни в корпусі послів України, особливу увагу приділяємо державам G7 плюс. Заповнимо всі вакансії українських послів, всі до кінця року. Також Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Ми маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади – Міністерство об'єднання українців, яке буде займатися справами глобальної, багатомільйонної української спільноти, не поміж інших справ, а цілеспрямовано. І до кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра. Звичайно, не забуваємо про дуже приземлені, важливі, дуже конкретні відчутні рішення, які допомагають людям кожного дня. Зокрема, цього року ми запровадили для всіх наших українських діточок з 1-го по 4-й клас школи безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо, важливо зробити. Наступний пункт нашого Плану стійкості – "Культурний суверенітет". Ми опрацьовуємо цей пункт разом з українською культурною спільнотою. концептуальні основи Плану стійкості, провели серію зустрічей із різними українськими діячами. На одній із зустрічей було запропоновано формат, який може стати дуже продуктивним, на мій погляд, для оновлення української культурної політики. Фактично було запропоновано зібрати велику культурну коаліцію на регулярній основі всіх тих, хто має бачення для культурної політики в Україні українців, знає, які рішення можуть допомогти. Головне, своїм досвідом довели, що вміють бути результативними. Ми обов'язково реалізуємо такий формат. Загалом будемо додавати політиці української держави щодо культури таких спільних сил. Потрібні партнерства як в Україні, так і на міжнародному рівні. Ми реалізуємо формат культурного "Рамштайну" для України. Пан міністр Микола Точицький представить деталі, і це дуже важливо. Ми реалізуємо це вже в наступному році. Наступне. Україні потрібен буквально календар заходів для української культури в усіх регіонах світу, на весь рік. Щоб ми могли на рівні держави цілеспрямовано системно підтримувати український контент, український культурний продукт. Нам потрібна культурна дипломатія, активне просування наших українських наративів через культурні мистецькі проєкти за кордоном. Потрібна побудова, побудова довготривалих професійних зв'язків та культурної кооперації із культурними інституціями країн-партнерів. І потрібна підтримка перекладів українських авторів іншими мовами та інтеграція наших українознавчих студій в академічні кола світу. Більше цього потрібно, тобто фактично системне сприяння створенню кафедр україністики у світових університетах. (Оплески) Саме Саме мовою культури можна досягти тих країн та тих спільнот, які недосяжні для нашої політики чи інформаційної сфери. Наступне. Створення сучасних культурних просторів та сучасних культурних можливостей, перегляд, оновлення культурної інфраструктури. Захист, пошук, повернення нашої української культурної та історичної спадщини. Збір доказів щодо злочинів проти культурної спадщини і забезпечення відповідальності Росії. Збереження наявних музейних колекцій, але і розвиток інфраструктури сучасного мистецтва. І найочевидніше, цілеспрямоване системне створення нашого українського контенту, такого контенту, який здатен повністю замістити російський контент. Це інвестиції у створення українського культурного продукту для різних соціальних груп, різних вікових категорій, передусім для наших дітей. (Оплески) І це питання про стійкість, це питання про нашу безпеку зараз і потім. Ми повинні переграти Росію в цьому, повинні, це наше завдання. І нарешті десятий пункт Плану стійкості – "Політика героїв". Політика героїв – чи не найбільш відповідальний, напевно, пункт з моральної, передусім з моральної точки зору. Ми всі розуміємо, які речі потрібні. Врегулювання переходить з військової служби в статус ветерана, залучення наших ветеранів на державну службу, програми підтримки ветеранів та їх сімей, сімей наших воїнів. Повна інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя. Освіта для наших ветеранів, підтримка в освіті дітей наших воїнів. Належна реабілітація після поранень, після полону, належна комунікація з сім'ями полонених воїнів та зниклих безвісти героїв України. Належна підтримка все повинна дати, інституційну гарантію того, що держава та суспільство завжди поруч із ветераном та його сім'єю. І це потрібно повністю системно реалізувати. Що вже робиться? Перше. Здоров'я ветеранів, реабілітація. В кожній кластерній та надкластерній лікарні створюються на сьогодні реабілітаційні відділення та центри метального здоров'я. Треба більше. Завдання для урядовців, для місцевої влади у 25-му році амбулаторні реабілітаційні відділення мають бути в кожній громаді, де є лікувальний заклад. З наступного року запускається й додаткова оплата для сімейних лікарів за декларацією, що укладені саме з нашими ветеранами. Завершені підготовчі вже роботи для запуску програми "Помічник ветерана". Ухвалені необхідні нормативні акти, виділені в бюджеті кошти. У наступному році заплановано навчати та оплатити працю 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів. Третє. Мережа ветеранських просторів. У кожному районі нашої країни має бути такий ветеранський простір. Щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані в громадах вже в наступному році. Четверте. Програми економічної та соціальної підтримки для ветерана. Одне з ключових питань – це свій дім. За цей рік при всіх складнощах майже 4,5 тисячі сімей ветеранів були забезпечені допомогою на придбання житла. І це важливо дуже. (Оплески) І окремо діє наша програма особливої шани до героїв України, 274 сім'ї героїв України забезпечені квартирами. Освітні програми. 2 тисячі 200 ветеранів отримали в цьому році нову освіту в центрах професійно-технічної освіти. В наступному році ми продовжимо такі програми навчання. З 1 січня нового року діятиме програма підтримки освіти для дітей ветеранів, і це дуже важливо. І в спеціальних додатках до цього пункту Плану стійкості має бути ще відчутна кількість і якість програм на підтримку ветеранської політики в Україні. Дорогі українці, дорогі українки! Повністю План внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений, переданий в грудні цього року. Головне, головне – справжня стійкість для України! 1000 днів цієї війни. 1000 днів, як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну, завершити її справедливо. Але так, щоб навіть беззубий Путін в Україну не повернувся. Ми повинні це забезпечити. Це наш обов'язок. Слава Україні!

Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами Президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка": Івчуку Віктору Михайловичу, полковнику медичної служби (Оплески)

Нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг": Корду Дмитра Васильовича, старшого сержанта Нагороджено орденом Богдана Хмельницького І ступеня: Лисунова Євгенія Євгенійовича, капітана (Оплески) Нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня: Стецюка Тараса Петровича, капітана (Оплески)

Нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня: Губаренка Костянтина Григоровича, майора служби цивільного захисту (Оплески) Гунька Віктора Юрійовича, старшого лейтенанта

Нестеренка Сергія Сергійовича, старшого сержанта (Оплески)

Нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Франчук Ларису Петрівну, старшого сержанта. (Оплески) Нагороджено орденом Данила Галицького Дяченка Сергія Володимировича, капітана. (Оплески) За громадянську мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя в умовах воєнного

Грексу Ліліану, речницю української громади в Державних Зборах Угорщини (Оплески) Качур Дзвінку Павлівну, віцепрезидента Світового Конгресу Українців, почесного президента громадської організації "Українська асоціація в ПАР" (Оплески) Климова Вячеслава Валерійовича, співвласника компанії "Нова пошта", президента Спілки українських підприємців (Оплески)

Лєкарцева Дмитра В'ячеславовича, президента Національного конгресу українців Молдови (Оплески) (Оплески) ; М'яленка Івана Вікторовича, ізолювальника спеціалізованої дільниці енергоремонтного підрозділу філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" (Оплески) Погорілого Артема Володимировича, інструктора-методиста Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи №1 (Оплески) Цовбуна Олександра Володимировича, водія Оріхівського міжрайонного району електричних мереж акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" Яценка Миколу Миколайовича, начальника Тягинської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області (Оплески) Нагороджено орденом "За мужність" III ступеня Беседіна Андрія Олександровича, начальника Куп'янської міської військової адміністрації Куп'янського району Харківської області. (Оплески) Нагороджено Орденом княгині Ольги III ступеня Соляник Ольгу Дмитрівну, апаратника цеху Зміївської теплоелектростанції акціонерного товариства "Центренерго". Нагороджено медаллю "За працю і звитягу": Мироненка Миколу Васильовича, капітана плавскладу екіпажу суден портового флоту Південної філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України"; Чемерис Валентину Віталіївну, майстра товариства "Понори", Чернігівська область. Присвоєно Присвоєно почесне звання "Народний артист України" Паламаренку Олексію Анатолійовичу, артистові драми, провідному майстру сцени державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка". Присвоєно почесне звання "Заслужений артист України" Терещук Юлії Володимирівні, артистці-вокалістці, провідному майстру сцени Одеського національний академічний театру опери та балету. Присвоєно почесне звання "Заслужений вчитель України": Гвоздецькому Максиму Сергійовичу, учителеві Запорізької гімназії №11 Запорізької міської ради;

Похваленку Володимиру Васильовичу, учителеві фізичного виховання Ізюмського ліцею №5 Ізюмської міської ради Харківської області. Присвоєно почесне звання "Заслужений працівник охорони здоров'я України" Степанюку Миколі Васильовичу, виконувачеві обов'язків старшого фельдшера станції екстреної медичної допомоги Обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Херсонської обласної ради.

11:55:49 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, давайте подякуємо за участь у пленарному засіданні Президенту України Володимиру Зеленському уряду на чолі з прем'єр-міністром, Головнокомандувачу, начальнику Генерального штабу Збройних Сил, керівникам органів та формувань сил безпеки і оборони, захисникам і захисницям України, керівникам державних органів, представникам дипломатичного конкурсу та всім нашим запрошеним. Дякую. І слава Україні! Продовжуємо роботу. Разумков, з процедури.

Олександр Сергійович, перший раз за тисячу днів війни після виконання Державного Гімну Верховна Рада не згадала загиблих на цій війні. Я не знаю, чи то була позиція Президента, чи його Офісу, що про це не згадували до його виступу. Але я думаю, що ми не в праві порушувати традиції. Тому не дивлячись на виступи Президента або будь-кого іншого, Верховна Рада має, як завжди, згадати всіх, хто віддав життя за нашу Батьківщину. Будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за зауваження. Шановні колеги, на Погоджувальні раді ми домовились надати час до 3 хвилин для виступів. ваша пропозиція зараз,

Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати, на Погоджувальній раді ми домовились надати час до 3 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. Тому я прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на виступ, слово для виступу буде відповідно до записів. Будь ласка. Шановні колеги, я прошу, поки буде запис колег, всіх, хто не є народні депутати, залишити зал, сесійний зал парламенту, а народних депутатів, навпаки, запрошую до зали. Будь ласка. Слово надається народному депутату Юрченку Олександру Миколайовичу, депутатська група "Відновлення України". Шановна президія, шановні колеги, 8 років війни і 1000 днів пекла, незламний український народ протистоїть агресору у кривавій війні, у війні, яку й близько неможливо порівняти з Другою світовою по кількості задіяних засобів знищення. 1000 днів – це десятки тисяч знищеної ворожої техніки, сотні літаків, гелікоптерів, тисячі ракет і дронів, безпілотників, сотні тисяч знищених окупантів. 1000 днів найпотужнішої консолідації українського суспільства, завдяки якій Україна вистояла і продовжує свою боротьбу, тисячі українців стали єдиним цілим, мета якої захист нашої землі і держави. Хтось став на захист Батьківщини зі зброєю в руках, хтось займається волонтерством, хтось донатить на ЗСУ. Суспільство живе одним принципом: або на фронті, або все заради фронту. 1000 днів безперервної допомоги з боку західних партнерів. Це сотні тисяч різних засобів озброєння, медичного, енергетичного обладнання, транспортних засобів і багато чого іншого. На жаль, не завжди вчасно. 1000 днів Україна стоїть на захисті не тільки власних територій і суверенітету, а і всього цивілізованого світу і демократичних цінностей. досі світ не усвідомлює, що якщо ми не вистоїмо, то війна буде в кожній сім'ї на європейському континенті. 1000 днів і ми створили свій власний потужний ВПК. Сьогодні ми вже випускаємо ракетні комплекси і саме "Богдана", різноманітні бронеавтомобілі, бойові модулі, міномети, безпілотники широкого спектру застосування, артилерійські снаряди, міни і багато чого іншого. 1000 днів, на жаль, це зламані долі, це втрачені життя, це сльози і біль української нації. Вічна пам'ять і шана загиблим у цій страшній війні. 1000 днів, на жаль, це десятки тисяч знищених домівок, шкіл, дитячих садочків і стертих з лиця землі населених пунктів. Але за ці 1000 днів українське суспільство стало набагато сильнішим і згуртованішим. Ми вже зробили остаточний вибір для всіх: – Європа, а не Московія. Ми прагнемо бути вільними і ми стали незламними. Я певен, ми переможемо. Слава незламній українській нації! Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям Слава! Будь ласка, Скорик Микола Леонідович, фракція "Платформа за життя і мир". Народний депутат Скорик, депутатська група "За життя та мир". Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України, сьогодні в Одеській області об'явлений траур за загиблими внаслідок вчорашньої повітряної атаки на місто Одеса. І я перш за все хочу висловити щирі співчуття рідним та близьким загиблих вчора в Одесі. Також хочу висловити слова підтримки постраждалим від цієї атаки і висловити сподівання на їхнє скоріше одужання. Звичайно, головною метою будь-якого громадянина України, в тому числі і народних депутатів України, є відновлення в Україні миру і територіальної цілісності нашої держави. В цьому контексті на цьому тижні ми будемо голосувати бюджет на наступний рік, і наша група "За життя та мир" повністю поділяють ті пріоритети, які вклав Кабінет Міністрів в даний проєкт в частині підтримки обороноздатності нашої держави, і це головний пріоритет видатків бюджету на наступний рік. Інший пріоритет – це соціальний захист наших громадян в цей складний час. І в цьому плані, як на мене, є дуже багато питань до цього проекту бюджету. Перш за все це питання фінансування Пенсійного фонду. Якщо порівняти видатки, які плануються на 2025 рік і на 2024-й, то зниження планується на 38,5 мільярда І, звичайно, ті такі розрахунки своєрідні, які надає Кабінет Міністрів, що зараз військові будуть сплачувати ЄСВ і це замінить ці видатки, як на мене, це дуже спірне питання, і ми маємо серйозну загрозу невиконання Пенсійним фондом своїх зобов'язань. Крім того, оце контраверсійне, як на мене, питання щодо урізання пенсій, я поділяю, і, звичайно, їх поділяє більшість суспільства, стосовно обмеження пенсій народним депутатам, обмеження пенсій певним прокурорам. Але в цю категорію попадають і військовослужбовці, ветерани наших спецслужб, і вони абсолютно не в захваті від цієї ситуації, і вони дуже серйозно висловлюють занепокоєння з цього приводу. І мені дуже хотілось би, щоб уряд приділив цьому увагу. Взагалі дуже багато питань до цього проекту бюджету, за 3 хвилини важко на них зупинитися. Мені дуже хочеться сподіватися, що уряд буде мати можливість переглянути на протязі року ті показники... Будь ласка, слово надається Клименко Юлії Леонідівні, фракція політичної партії "Голос". Будь ласка, Юлія Леонідівна. Слава Україні! Ви знаєте, мені дуже боляче чути сьогодні про 1000-й день війни і про те, що українці дають, б'ють по зубах москалям крайніх 1000 днів, тому що б'ють вони по зубах крайніх 296 днів. І мені дуже не хочеться насправді в цьому виступі мати політику, бо хочеться насправді бути дуже відвертою, бо, мабуть, мені, як і всім, болить, і цей день насправді про біль, як і, власне, кожний день із 2014 року, кінця лютого, і з 24 лютого 2022 року. Тому що до мене приходять, як і до вас, напевно, мами і батьки тих загиблих хлопців і дівчат з 14-го року і кажуть: а чому ви нас ділите на АТО/ООС і на велику війну, а у нас діти були інші, чи ми по-іншому гинули, чи по-іншому воювала частина Волині, Львова, не знаю, Тернопільщини на Луганщині і Донеччині, аніж зараз вони воюють, в чому ця різниця, чому ви нас ділите? Я би дуже просила всіх вам тут присутніх і хто, напевно, не дотичний до війни, хто вивіз своїх сім'ї, але хто продовжує говорити і парирувати пафосними словами про 1000 днів, будьте, будь ласка, дуже акуратними з цими речами, і поважайте тих, власне, і свою історію, що українці б'ють по зубах крайніх уже 11 років. Це перше. Але ще мені хотілось би сказати, що насправді було десь і саркастично боляче чути про "ні виборів" під час війни, проханням тоді звернутися до голів партій і припинити друкувати свої партійні газети, особливо у фронтових областях, і роздавати їх у своїх районах. А ще звернути на існування голів громад територіальних, які в прифронтових областях, фронтових областях, насправді яких не чує ані прокуратура, ані Служба безпеки, ані, власне, й Президент з Офісом Президента, тому що ніхто їх ніколи не збирав і не вислуховував їхні проблеми з їхньою кількістю кримінальних справ за те, що вони лишилися з своїми громадами під час, до прикладу, окупації в перший перший місяць великого повномасштабного вторгнення. А ще би мені хотілося, якщо ми так заговорили про такі розмови наші відверті, про 1000 днів чесності між собою в тому числі, тому що 24 лютого, як і в 14-му році, була держава і країна єдині, а тепер країна воює, а держава стоїть і буксує. І мені би хотілося, щоб кожний з нас усвідомив, що громадяни виконали свій обов'язок чесності і виконують сьогодні на фронті, сім'ями своїми, які їх чекають, з тими, хто є сьогодні в полоні, з тими, хто сьогодні є в окупації, і 1000 днів це була окупація, тому що держава не виконала свій обов'язок, тому що ми не готувалися до повномасштабного вторгнення. І ще раз хочу наголосити: країна свою чесність і обов'язок виконує, настав час держави і державних інституцій. Але не розказувати, як країна має робити, а стати і виконувати те, що два з половиною роки вона говорить своїми планами, законами і дуже часто не встигає за громадянами, які стоять на передовій. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату Лабі Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня! Михайло Лаба, Закарпаття. Слава Україні! Ми живемо у жорстокому світі, де поруч із розвитком технологій світові інституції та політичні еліти протистоять одна одній, породжуючи тоталітарні режими і цинічних тоталітарні режими і цинічних терористів-вбивць. Виснаження України не повинно бути частиною жодного політичного проєкту чи плану, де рух вперед вимагає величезних людських жертв, зруйнованих життів, спустошених міст і селищ. Це не божа воля, а людська чи скоріше нелюдська ненажерливість та неосвіченість. Адже історія, яка неодноразово повторюється, вже не раз демонструвала безглуздість, безперспективність таких дій, які призводять лише до фізичного знищення людей, руйнування людських цінностей, інфраструктури, що в свою чергу веде до економічного занепаду та бідності. Червоне світло всім цим земним гріхам, хай припиниться кровопролиття. Світова спільнота повинна об'єднатися і негайно зупинити це. Процеси і механізми зупинки цієї агресії мають бути напрацьовані та задіяні невідкладно. І варто зазначити, причини того, чому цивілізований світ допускає це все полягає в слабкості політик, м'якості окремих країн – членів світової безпеки. Зупиніть негайно війну в Україні! Україна вже напрацювала відповідний план, представлений Президентом України. Спиніть зло, зупиніть третю світову війну! У переддень святого Миколая, Різдва Христового та Нового року – свят, що є особливими для українців, так і всього цивілізованого світу, наповнених таїнством духовного піднесення, прошу, почуйте голос Господа у серцях своїх. Звертаюся до парламентарів усіх країн, усіх міжнародних союзів та інституцій: не знищуйте цей світ, зупиніть третю світову війну, і щоб наші діти не стали свідками цього жахливого горя через помилки дорослих. Невизначеність і відсутність рішучих дій у цей критичний момент не мають виправдання. Українці мають мирну ядерну зброю це незламність, свободолюбство і величне українське військо. Світ не має права стояти осторонь, коли на наших очах руйнується не тільки країна, а й сама сутність людяності. Кожен день цієї війни – це нові втрати, нові трагедії та скалічені долі. Це не просто війна за території – це боротьба за майбутнє, за право жити в мирі, за право бути вільними. Світова спільнота повинна об'єднатися для того, щоб зупинити війну в Україні, запобігти її подальшому розповсюдженню. Україна вже давала світу приклад того, що таке справжня мужність і самовідданість, але цього недостатньо. Це війна за майбутнє всього світу. Ваша рішучість сьогодні може змінити завтра. Слава Україні!

йдуть дискусії якісь там: 1000 днів, 10 років. Насправді Росія воює з нами все своє існування. І той, хто читав будь-яку книжку історії України, знає про те, що ще на початку існування фактично Київської Русі Андрій Боголюбський зруйнував Київ; Катерина ІІ руйнувала Запорізьку Січ; битва Івана Мазепи за незалежність України; 1917-1921 роки, коли Українська Народна Республіка з ЗУНР воювали за нашу незалежність; так само боротьба Української повстанської армії, шістдесятники. І зараз все це одна і та ж історія – спроба знищити кацапами нашу державність, наше єство: мову, культуру, історію, релігію. І сьогодні ми маємо згадати всіх тих, хто боровся і бореться за незалежність української держави. Ці люди сьогодні на фронті, ці люди сьогодні в тилу, багато хто і за кордоном робить все можливе для того, щоб Україна перемогла. Тому честь і слава всім тим, хто стоїть, хто стояв і буде стояти за незалежність української держави. Тому схиляємо свої голови в честь тих і в пам'ять тих, хто загинув і, очевидно, бажаємо перемоги всій українській нації й українській держави. Слава Україні! Дякую. В єдності сила народу, в єдності нам, Боже, подай. в цей тисячний день повномасштабного вторгнення, в десятий рік війни, вже в яке століття війни, як було зазначено, коли імперія хоче знищити наш український народ, ми доходимо все одно до тих самих істин. Єдність, взаєморозуміння, любов до своєї нації – це та основа, яка тримає наш український народ. великою честю кожного разу з цієї трибуни і сьогодні хочу зацитувати великого будівничого українського народу митрополита Андрея Шептицького, який також у роках великої великої боротьби за свободу українського народу писав, що найважливіша умова для побудови міцної держави є національна єдність, є гармонія мови, Так, лише єдина мова українська – гарантія української держави. Так, лише єдина українська церква – це гарантія української держави. Рідна хата не повстане, якщо не буде моноліту українського народу. Важливою, крім єдності, є і довіра, довіра між державою і народом. Це основа будь-якого розвитку, розвитку будь-яких взаємин: довіра в армії, довіра в суспільстві і довіра між інституціями суспільства. Тому я закликаю кожного з вас, аби ви в своїй щоденній роботі так працювали, аби ця довіра скріплювалася, бо це вкрай важливо. Адже ми прекрасно розуміємо, що контракти, лише контракти, а не мобілізація. Це і буде довірою між суспільством і державою: рекрутингові центри, контракти, відтак добре забезпечення найвідважнішого українського воїна – це те, що те, що зміцнить довіру між суспільством і нашою державою. Дякуємо вам, воїни. Слава Україні! Дорогий український народе, немає більш випробування для нації ніж війна. Війна, в якій вирішується чи буде далі існувати українська держава, чи збережеться український народ. Ми схиляємо голови і стаємо на коліна перед кожним прапором, якими дуже рясніють українські міста, села і селища на цвинтарі, де поховані герої цієї війни. Тисяча днів одинадцятирічної війни і за ці 11 років, за ці тисячу днів все ще велика частина роботи лягає на плечі народу, волонтерів, донатерів і благодійників. За цю тисячу днів наша команда зробила 140 марш-кидків на фронт не селфі робити, а забезпечувати воїнів FPV, РЕБ, бронетехнікою, засобами радіотехнічної розвідки і протидії технічній розвідці, і всього того, що не дала держава. Працюємо як "швидка" допомога і не пишаємося цим, а вимагаємо – держава має виконувати свої функції: мотивувати воїна, озброювати воїна, забезпечувати воїна, і забезпечувати нашу перемогу. Я впевнений, що у нас може і не бути наступних тисячі днів, якщо ми не сконцентруємося, якщо ми не об'єднаємося, якщо ми рішуче не змінимо ситуацію. Парламент має зробити коаліцію національної єдності, як ви щойно чули з цієї трибуни. Парламент має зробити уряд національної єдності, який нарешті запрацює на оборону і для армії, і для Збройних Сил. Парламент – це не місце для заяв. Парламент – це не майданчик для урочистих звернень. Парламент – це місце для роботи. Три пріоритети, які зараз є в української держави – це Збройні Сили і оборона, це демократія і свобода, і це європейська і євроатлантична інтеграція. А це є подолання корупції, це є верховенство права, це є свобода включно з свободою слова. А ми не чуємо ні власну армію, ні наших партнерів з Європейського Союзу. Тому мій заклик зараз – починайте працювати. Дякую.

Насправді 1000 днів і ночей, які країна стала, встояла і стоїть далі, – це заслуга ваша. Кожен з вас, хто зараз захищає рідну землю, кожен з вас, хто ризикує життям, заслуговує від нас тут і зараз, від парламенту, від усієї влади не тільки поваги, але і дії конкретної спрямованої і яка спрямована для захисту країни. Ми знаємо, що робити. Фракція "Батьківщина" наполягала і наполягає на тому, щоб кожен військовий отримав все з бюджету на навчання, лікування, реабілітацію, проходження служби, на захист кожної родини військовослужбовця. Чи є так зараз в проекті Державного бюджету? Ні, так немає, на жаль, зараз в проекті Державного бюджету на наступний рік. І тому ми наполягаємо, що має бути зроблено так, щоб були виділені в першу і в головну чергу гроші держбюджету на захист захисників. Захист захисників непорожні слова для нас, для нас це конкретні дії. Ми пам'ятаємо всі і знаємо з першої ж ночі, як ми всі стали разом на захист країни, не виїжджали з країни, не ховалися, дістали зброю і народ показав волю, лють та вогонь на захист рідної країни. Такий самий вогонь має бути і тут, в парламенті. І не може бути так, що ми тут монобільшість, ми тут моновлада будемо робити все, що заманеться. Ні, захищати країну означає діяти злагоджено і знати, що робити кожен день і кожну ніч. Я пишаюся тим, що у фракції "Батьківщина" стільки народних депутатів служать прямо зараз, захищають країну кожної ночі. Ми втратили найдорожчих рідних, втрачаємо далі, але заради чого? Заради того, щоб українська нація, український народ жив, процвітав, став членом Європейського Союзу, НАТО і захистив раз і назавжди найголовніше – наших рідних. Тому і сьогодні, згадуючи і вшановуючи тисячу днів і ночей російської агресії, говоримо про головне, що ми щиро хочемо і бажаємо, щоб кожен з наших захисників і захисниць повернулись живими. Ми наполягаємо на тому, що час непрофесіоналізму, невирішеності, не знати, що робити, минув раз і назавжди. Час для парламенту, як і для всієї країни, перейматися головним захисник, захисниця, захист країни. Інших пріоритетів станом на сьогодні немає. Слава Україні! Переходимо далі до нашої роботи. Вельмишановні колеги, я прошу зайняти місця. Шановні народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України перед початком розгляду питань порядку денного я пропоную провести сигнальне голосування. Я нагадую, що необхідно одночасно утримуючи сенсорну кнопку, натиснути зелену кнопку "За" і тримати до появи результатів на табло. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Я прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні.

За-199 Проти – 6, не голосували – 127. Шановні колеги, ще раз звертаюсь до усіх колег із закликом неухильно дотримуватись безпекових правил у Верховній Раді України і не поширювати інформацію щодо перебігу пленарного засідання, прийнятих у парламенті рішень раніше ніж через годину після завершення нашої роботи. народні депутати, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до його розгляду. Шановні колеги, я прошу запросити колег, тому що нам треба перше результативне голосування для включення до порядку денного сесії. Будь ласка, запросіть колег до залу парламенту.

Будь ласка, я прошу народних депутатів зайти до зали, ми зараз будемо голосувати за включення до порядку денного сесії проекту Постанови про Звернення Верховної Ради України. Шановні колеги, будь ласка, зайдіть до зали. А поки я оголошую. Ми заходимо в розгляд питання: проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей у зв’язку із 1000-м днем з початку повномасштабного збройного вторгнення російської федерації в Україну (реєстраційний номер 12196). Будь ласка, колеги, займіть свої місця. Займіть свої місця швидше. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей у зв’язку із 1000-м днем з початку повномасштабного збройного вторгнення російської федерації в Україну (реєстраційний номер проекту 12196). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. Голосуємо за включення до порядку денного сесії. Будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо, друзі. покажіть, будь ласка. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-236 Рішення прийнято. Дякую.

1000-й день з моменту повномасштабного вторгнення. 3926-й день з початку збройної агресії проти України і з дня спроби анексії і тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. 12142-й день з дня, коли в цьому залі українські парламентарі проголосували незалежність нашої країни. 12546-й день з того моменту, коли в цій залі була проголосована Декларація про суверенітет України. І 39051-й день з того моменту, коли Росія пішла війною проти Української Народної Республіки. Друзі, питання не в днях, не в кількості днів, питання в тому, що сьогодні, як і раніше, всю історію України нам протистоїть один ворог і ім'я цього ворога – Російська Федерація, в якому б обличчі вона не представала – чи як радянська, чи як тепер імперська і рашистська. Шановні друзі, я сьогодні тут хочу окремо подякувати народу України. Я хочу подякувати Збройним Силам, захисникам і захисницям України. Але я дуже хочу з цієї трибуни подякувати кожному з вас, тому що я дуже добре пам'ятаю, як 1000 днів тому ми зібралися з вами у цій залі і ми проголосили, що український парламент буде з українським народом і завжди залишатиметься. Шановні колеги, я пам'ятаю, як той день, так і наступних 1000 днів з того моменту, коли ми разом з вами пройшли дуже складний шлях до цього моменту. Я окремо хочу подякувати кожному з вас за всі ті рішення, за всі ті закони, які ми з вами прийняли в цей складний час. Тому що саме завдяки вашій звитяжній роботі сьогодні Україна має має можливість говорити про те, що вона є кандидатом до Європейського Союзу, має можливість говорити про те, що ми створили всі необхідні законодавчі акти для стійкості України. я можу багато говорити про цю постанову, але я просто хочу сказати, я пишаюся бути сучасником кожного з вас, кожного з тих, хто не втік, кожного з тих, хто не зрадив. І, коли починають розповідати про рейтинги, я завжди говорю: найкращий рейтинг поставить історія України і я знаю, що ви живете з цим. І тому, шановні колеги, я звертаюся до вас з проханням підтримати цю постанову Верховної Ради України. Я дякую всім понад 230 авторам, які приєдналися як співавтори до цієї постанови. І я переконаний, що слово і позиція українського парламенту, вона важить, як вона важила 1000 днів тому. Слава Україні! Слава українському парламенту! Дякуємо, Руслан Олексійович. Для співдоповіді запрошується заступниця голови комітету, голова підкомітету Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марина Олегівна Бардіна. Будь ласка. Доброго дня, колеги, колежанки! За дорученням Голови Верховної Ради України та відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України комітет на своєму засіданні 14 листопада 2024 року розглянув внесений паном Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та групою інших колег і колежанок проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей у зв'язку із 1000-м днем з початку повномасштабного збройного вторгнення російської федерації в Україну (реєстраційний 12196). Метою цього звернення є нагадування світовій спільноті, що Україна вже 1000 днів героїчно протистоїть повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації та 3926

Української формули миру. За наслідками розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти постанову за основу і в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок та пропозицій комітету. Колеги, колежанки, прошу підтримати. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, я прошу представників фракцій і груп записатися, на Погоджувальній раді ми домовились, що кожна фракція і група матиме можливість висловитися по 3 хвилини щодо цього проекту постанови. Будь ласка, прошу записатися для обговорення.

Слово надається Кириленку Івану Григоровичу, фракція політичної партії всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Будь ласка, Євтушок. Будь ласка, Сергій Миколайович. Дякую, Руслане Олексійовичу. – готуйся до війни. Дуже шкода, що наше суспільство, наші влади всі не зрозуміли це ще з 2014 року. Адже ми тоді вже говорили про побудову фортифікаційних споруд і не тільки з Російською Федерацією по кордону, ми говорили про білоруський кордон, а я нагадаю, саме звідти до Києва йшла ціла орда, яка налічувала тисячі бронетехніки, десятки тисяч орків, які йшли окупувати нашу столицю. Ви, Руслан Олексійович, виступаючи з цієї трибуни, щойно сказали і пригадали ті моменти, коли у перший день повномасштабного вторгнення ми тут з'явилися всі, аби проголосувати мобілізацію, з'явилися всі, аби проголосувати або затвердити, вірніше, Указ про воєнний стан в Україні, поданий Президентом України. І це була дійсно згуртованість. На жаль, ця згуртованість і це єднання ми спостерігали лише три-чотири місяці поспіль, далі все чомусь зникло. Але зараз ми повертаємося знову до закликів: давайте до єднання, давайте до співпраці. Але тут дійсно потрібно повернутися до питань справедливості. Дивимося на бюджет, і, звісно, коли ми бачимо скорочення видатків для поранених військових, на чому наполягає "Батьківщина" і прямо ось лупає цю скалу, на жаль, в уряді цього не розуміють, що наших поранених потрібно не тільки лікувати. Бо мільйони вже українців мають і повинні бути реабілітовані в пансіонатах, зняти цей психологічний тягар, адже кожен, хто побував в зоні бойових дій, вже має серйозні проблеми зі здоров'ям. про справедливість, коли чуємо слова Президента України по співпраці з органами місцевого самоврядування. Шановні колеги, саме ці керівники територіальних громад разом із виконкомами, з депутатським корпусом у перші години почали створювати блокпости, особливо по російському кордону, по білоруському кордону, і ми повинні завдячувати їм і підтримувати органи місцевого самоврядування. А натомість ми бачимо пропозиції від уряду вилучити ПДФО, забрати у місцевих бюджетів, уже зараз стоїть питання, податки на прибуток. За що утримувати переселенців? За що утримувати наших добровольців? За що утримувати інших представників, які соціально незахищені? Тому, очевидно, постанову фракція "Батьківщина"... Дякую. Будь ласка, Юрій Олексійович від "Платформи за життя і мир". 1000 днів героїчного збройного супротиву, 1000 днів, гірких, кривавих, незламності українців: незламності дітей у сховищах, незламності тих, хто навчає, годує, лікує, рятує; незламності тих, хто воює. Слава 130-му! Українська держава – це в першу чергу наші люди. Це українці, які стали до лав Збройних Сил України, Сил територіальної оборони і зі зброєю в руках чинять опір і віддають свої життя і здоров'я за свободу. Це цивільні українці, які працюють в складних умовах, тримаючи економіку країни, і забезпечують фронт. Це українці, які, крім сплачених податків, з власних заощаджень донатять, волонтерять, підтримуючи військо. Ми протистоїмо жорстокому, цинічному російському ворогу, який повністю втратив людське обличчя. Крім ворогів зовнішніх, сучасні держави хворі і на популізм, на корупцію. Це внутрішні вороги, яких долати вдасться лише сміливим і сильнішим. Для українського суспільства в стані війни є ще один ворог: поляризація. Чим далі, тим більше ворог намагається роздмухувати внутрішні розломи, розломи всередині нашого суспільства, бо саме монолітність українців 2022 року, де був лише свій-чужий, зупинила російський наступ, зберегла нашу незалежність. Саме про це сьогодні говорив Президент України в своєму посланні з цієї трибуни. Тому ми як парламент зобов'язані не допускати, мінімізувати, напрацювати механізми загоєння суспільних ран. Головне, щоб кожен військовослужбовець, ветеран, вдова, полонений, поранений, ветеран з інвалідністю відчували повагу, захист і забезпечення своїх потреб з боку держави і всього суспільства. Від професійності і відповідальності кожного: військового і цивільного, депутата, чиновника і дипломата сьогодні залежить наша перемога. Ми підтримуємо цю постанову. Україна є, Україна може, Україна вічна!

Колеги, 1000 днів – це не тільки про боротьбу, це і про тисячі втрачених життів, це про тисячі скалічених життів і це про неймовірну ціну, яку платить Україна, яку сплачують наші сини і доньки за існування, за право бути. Третій рік повномасштабної війни, 10-й рік війни. Колеги, совкові генерали, совкові статути, совкові підходи до людського ресурсу, а життя – це найцінніше, що ми маємо. Коли це буде змінено? Президент з цієї трибуни сказав, що ми маємо захищати права військовослужбовців, що їхні права – це першочергове наше завдання. Де все це? Де підписаний Закон про те, щоб не призивали хворих хлопців від 18 до 25 років? Де реформа в ТЦК? Ми пам'ятаємо всі початок війни, ми всі пам'ятаємо ту єдність і черги у військкомати. Що ми маємо зараз? Хто зміг – втік, хто зміг – відкупився, хто не зміг – гребуть. Що це таке, колеги? Між владою і звичайними людьми неймовірна прірва, немає єдності, є неймовірна прірва прірва між лінією фронту і тим, що відбувається в тилу, величезна прірва, над якою ми маємо працювати. Це не про поговорити, це про реальні дії. ТСК цілий рік займалася проблемами військовослужбовців, ми розслідували тисячі справ, ми допомогли тисячам військовослужбовців. Чому не виносять звіт на голосування? Чого ви боїтеся? Правди? Правди про корупцію у військах? Правди про те, що відбувається? Чого ми боїмося? Дайте військовим захистити себе, дайте їм право мати підтримку від вас самих, від влади. Вони на це беззаперечно сподіваються. Я закликаю всіх винести на голосування звіт Тимчасової слідчої комісії по захисту прав військовослужбовців і продовжити термін її дії. Так ми зможемо, дійсно, допомогти військовим і це залежить від вас. Не треба ховати правду. Будь ласка, від фракції "Слуга народу" Бардіна Марина Олегівна. Передає слово Веніславському, так? Будь ласка, Федір Володимирович. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні українці! Сьогодні минає одна тисяча днів з того дня, коли Російська Федерація розв'язала повномасштабну війну проти України, проти українського народу, проти української нації, проти української незалежності, проти самого факту існування України як суверенної, незалежної європейської держави. Тисячу днів назад весь світ був розділений цією злочинною російською агресією і тисячу днів Росія демонструє своє справжнє обличчя – обличчя терору, обличчя варварства, обличчя зневаги до всього людства і до усієї людяності, що притаманне для цивілізованого світу. Тисячу днів громадяни України відважно відстоюють територіальну цілісність, державний суверенітет і тисячу днів наші військові, наші Збройні Сили, інші складові сектору безпеки і оборони на полі бою щоденно відстоюють нашу гідність, нашу честь і наше право на існування. систематично демонструє повну зневагу до норм міжнародного права. В цій залі єдністю, практично конституційною більшістю, народні депутати, ми з вами, багато разів зверталися до міжнародної спільноти, до парламентів, до урядів іноземних держав, акцентуючи увагу саме на такому зухвалому цинічному порушенні загальновизнаних норм міжнародного права, Націй, які гарантують територіальну цілісність, державний суверенітет для кожної держави, яка визнана міжнародною спільнотою. Росія це право заперечує. Росія шукає надумані приводи для того, щоб обґрунтовувати свою агресію. І тому сьогоднішня постанова, яку ми з вами, я переконаний, підтримаємо одноголосно, має на меті акцентувати увагу саме на тому, що Росія

організації. Відповідно ті принципи, ті цінності і ті правила, які закріплені Статутом Організації Об'єднаних Націй, міжнародними численними документами, вони гарантують, що зло не може залишитися не покараним. І тому ця наша постанова є ще одним зусиллям, спрямованим за згуртування сучасної цивілізованої спільноти. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Слово надається від фракції "Голос" Стефанишиній Ользі Анатоліївні. Будь ласка. Прошу передати слово Юлії Клименко. ГОЛОВУЮЧИЙ. Юліє Леонідівно Клименко, будь ласка. Шановні колеги, давайте ми будемо говорити правду. У нас 10 років війни. Вони не тисячу днів війни. Ми маємо 10 років війни. І військові, діти, цивільні, вбиті 5 років тому, це такі самі цивільні військові, які вбиті зараз. Ми маємо одну війну з Російською Федерацією, яку, на жаль, багато хто недооцінював і недооцінює з наших міжнародних партнерів, яким можливо простіше робити бізнес, торгувати, робити гроші і мати спокій. Але наша реальність інша – ми живемо в цій війні 10 років. Тому я дуже вас прошу, будь ласка, 1000 днів, немає що святкувати, давайте ми з вами, вибачте, будь ласка, може, я порушила святкові традиції, але давайте ми зосередимося на тому, що ми більше не будемо не будемо святкувати 1000 днів війни і навіть згадувати. Давайте, щоб кількість днів війни скорочувалася. Ми всі з вами повинні працювати 24/7, забезпечувати нашу армію, внутрішньо переміщених осіб, не кидати їх на вокзалах, вигрузивши з вагонів, думати думати про те, як ми будемо повертати людей, забезпечувати наших дітей, освіту і все інше. Це вимагає роботи 24/7. Також хочу вам сказати, що наша робота полягає як політиків ще в тому, щоб добиватися нашого вступу в НАТО і Євросоюз. НАТО є єдиним захистом і єдиним закінченням цієї війни, не буде, на жаль, стабільного і стійкого миру, якщо ми не будемо членами НАТО. Тому вся наша політична еліта, всі громадяни і кожен громадянин повинен нагадувати нашим міжнародних партнерам, до яких ми сьогодні звертаємося, що НАТО це єдина гарантія відбудови, закінчення…, стійкого миру в Європі, інвестиції, заробітку грошей і всього іншого. Немає НАТО – немає економіки, немає фінансів, немає стабільного миру в Європі. Тому давайте будемо звертатися до наших міжнародних партнерів постійно і давайте будемо працювати 24/7, щоб реалізувати ті плани, які повинні бути. Дякую. Коли мова іде про сучасну українську історію, кожна дата, кожне прізвище, кожна подія є важливими, тому що це не про цифри, як тут сказали, це про людські долі, це про жертовність українських військових, на яких з 2014 року тримається українська держава. І своїм президентством Зеленський зобов'язаний тим героям, які захистили незалежну Україну, дозволивши не Росії обирати тут свого ставленика, а обирати Президента України в 19-му році, тим героям, які загинули в 2014-2019, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет. Сьогодні ми були свідками жахливої, цинічної, серіальної спроби переписування новітньої української історії. Ми вам цього не дозволимо! Мій найкращий друг Володя Кочетков, батько української аеророзвідки, загинув у березні 2015 року. Тоді ми створили спеціальний підрозділ аеророзвідки в Міністерстві оборони. Ви, Президент Зеленський, його ліквідували в 20-му році, потім швидко створюючи нові аеродронні війська під час війни. Я пишаюся тим, що в постанові, яку ми зараз обговорюємо, більше адекватності, ніж у годинному виступі Зеленського, тому що там ідеться про правду. Війна триває 10 років і 9 місяців, 3223 дні. І дуже важливо, що комітет, коли обговорював цю постанову, прийняв нашу поправку про те, що будь-які мирні переговори мають базуватись на фундаменті – нічого про Україну без України. А для цього потрібно відмовитись від пафосу, від хамства по відношенню до наших міжнародних партнерів і виконати власну роботу над помилками, перейти до дипломатії професійної, а не відосиків і емоцій, сказати, що в НАТО ми не тільки тому... не тому, що наші партнери нас не пускають, а тому що в країні корупція, коли крадеться на дронах і передається на бюджет. Ви у вишиванках сьогодні прийшли, святкуючи 1000 днів, really. Ще кілька років тому країна святкувала звільнення Маріуполя, Бахмута, Сєвєродонецька. І нам потрібно зробити сьогодні все для того, аби святкувати перемогу, перемогу, а не наступні 1000 днів війни. І для цього нам потрібно об'єднатися дійсно, але не навколо прізвищ, а навколо Збройних Сил України. Робиться це не пафосними словами, а діями, бюджетом, де гроші мають бути не на дороги, а на дрони. Ми не дамо вам забути жодного подвигу загиблого і не дамо вам переписати новітню українську історію. Бакунець Павло Андрійович, група "Довіра", будь ласка. Шановні колеги, це буде завершальний виступ. Після цього ми будемо голосувати. Будь ласка, Павло Андрійович. Дорогий український народе! 1000 днів повномасштабного вторгнення, повний 10-й рік важкої неприпинної війни і кілька століть, коли Російська імперія намагається знищити український народ. Все це супроводжується болем, смертю, кров'ю і жахом. Звичайно, що за весь цей час ми можемо кожен день відмічати в скорботі. В скорботі, бо гинуть тисячі найкращих українських синів і дочок, які віддають найдорожче за Україну, за нас разом із вами, які завжди мало цінимо цей подвиг кожного українця в кожен час, і в тому році, і в 14-му, і в минулому столітті. Звичайно, що це біль, адже втрачається і життя цивільних українців, що гірше, дітей. Звичайно, що це біль, коли ви спілкуєтеся з родинами тих, хто на телефоні, хто в церквах, хто вдома при іконах вимолює, аби їхні рідні повернулися живими і здоровими з фронту. Звичайно, це біль для родин, котрі мають когось в полоні. Це біль для родин, котрі благають, аби біля імені їхнього батька, чоловіка, сина, не було цього просто просто напису "зниклий безвісти", аби вони повернулися додому. Звичайно, що за весь цей час ми залишаємось вільними з нашою українською мовою, яку вивели на перше місце в усіх сферах життя нашого народу, з нашою українською церквою, в котру ходимо усі молитись і віримо в помісну єдину церкву, з нашою українською культурою, котру у школах, в садочках, в народних домах прищеплюємо молодим українцям і тут, і тим, котрі, на жаль, через російські ракети виїхали далеко за кордон. Ми дякуємо усім українцям, котрі тримають фронт в різних напрямках. Дякуємо вам, наші найвідважніші, хай Господь береже вас. З вірою в Бога, людей і перемогу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям Слава! Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, я прошу зайняти місця, ми переходимо до голосування. Шановні друзі, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей у зв'язку із 1000-м днем з початку повномасштабного збройного вторгнення російської федерації в Україну (реєстраційний номер 12196). Шановні колеги, готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-324 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, перед тим як перейти до бюджету, надійшла заява від двох груп, перерва з заміною на виступ – до 3 хвилин. Виступає Микола Володимирович Люшняк. Будь ласка.

Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, дорогий український народе! 1000 днів скорботи, 1000 днів біди, 1000 дів відчаю, 1000 днів боротьби, 1000 днів стійкості українського народу. Але це не 1000 днів, це більше 1000 років український народ стоїть проти навали, яка завжди хотіла його знищити і завоювати. сьогодні в цей день недарма Президент представив свій План стійкості, який складається з багатьох пунктів, і сьогодні невипадково ми голосуємо за бюджет 2025 року. Сьогодні в цьому бюджеті ми можемо втілити в життя пункти стійкості, які Президент сьогодні представив в парламенті, гроші, збільшення коштів в бригади. Це правки в бюджет, які були прийняті в першому читанні, але потім, з незрозумілих причин, вони загубилися. Сьогодні Президент сказав, що треба подвоїти цю суму, тому що бригади ефективно використовують ці кошти. І наш обов'язок сьогодні розглянути це, і прийняти для того, щоб один з пунктів Президента прийняти сьогодні негайно в цьому парламенті. Друге. Підтримка органів місцевого самоврядування. Зберегти реверсну дотацію на рівні 2024 року. Це дасть можливість громадам протистояти тим атакам, ліквідації тих пошкоджень, які сьогодні відбуваються по всій Україні. Це дасть сьогодні нам можливість стояти, як ми стоїмо 1000 років, і об'єднувати ваш, наш український народ. Звертаюся сьогодні до Голови Верховної Ради. Перед прийняттям бюджету, дати доручення голові бюджетного комітету прийняти ці дві правки, щоб План стійкості Президента вже відсьогодні почав працювати на наш український народ. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили, переходимо до державного бюджету. Шановні народні депутати, переходимо до розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік (реєстраційний номер 12000) у другому читанні. Відповідно до статті 158 Регламенту Верховної Ради України, пропозиції голови Комітету з питань бюджету пропонується наступний порядок розгляду цього питання. Доповідь міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради проекту бюджету на 2025 рік – до 10 хвилин; відповіді міністра фінансів на запитання народних депутатів – до 15 хвилин (1 хвилина на запитання, 2 хвилини на відповіді); доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – до 3 хвилин; відповідь голови комітету на запитання – до 4 хвилин (1 хвилина на запитання, 1 хвилина на відповідь); виступ народного депутата України члена Комітету з питань бюджету з окремою думкою відповідно до Регламенту – до 1 хвилини... В Регламенті – 1 хвилина, ми перевірили, до 1 хвилини. Далі, будь ласка. Виступи представників депутатських фракцій і груп – до 24 хвилин (по 3 хвилини на виступ); виступи народних депутатів – до 9 хвилин (3 хвилини на виступ); заключне слово міністра фінансів України та голови комітету – до 3 хвилин кожному. Всього десь 75 хвилин, шановні колеги. Артур Володимирович, що у вас? З процедури? Будь ласка, Артур Володимирович Герасимов. Будь ласка, Герасимов, включіть. 13:06:14 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний Руслан Олексійович, ми погоджуємося з цією процедурою згідно 158 і 30 статей Регламенту. Але у мене велике прохання, окрему думку дати все ж таки 2 хвилини, тому що бюджет країни це надважлива історія. Одна хвилина нічого не вирішить, але, тим не менше, це важливо. Щиро вам дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Артур Володимирович. На жаль, в Регламенті прописано так. Я б з превеликим задоволенням, але рухаємося по Регламенту. А там ще буде 3 хвилини від фракцій і груп, будь ласка, можете висловити свою позицію, а він виступає як член комітету, який має окрему думку. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Для доповіді запрошую міністра фінансів України Сергія Михайловича Марченка – до 10 хвилин. Будь ласка, Сергій Михайлович. Шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік до другого читання. Як ви зазначали, принципи і пріоритети бюджету визначені в держбюджеті, поданому урядом на розгляд парламенту в першому читанні, збережені і наразі до другого читання. Показники бюджету є збалансованими, але одночасно є напруженими. Міжнародними партнерами проведено обговорення показників бюджету, особливу увагу зосереджено на зовнішній фінансовій підтримці, яка складатиме на наступний рік 38,4 мільярда доларів США. Відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України при доопрацюванні проекту бюджету до другого читання передбачено щодо дохідної частини бюджету. Дохідна частина Державного бюджету збільшена порівняно з першим читанням на 2,8 мільярда гривень і передбачено в загальній суму 2,3 трильйона у тому числі по загальному фонду збільшилась на 50 мільярдів гривень за рахунок включення доходів Державного дорожнього фонду. Уточнено показники доходів відповідно до норм ресурсного проекту Закону змін до Податкового кодексу України. Збільшено загальний фонд державного бюджету за рахунок зростання цін на аукціони за спеціальним використанням водних ресурсів. Передбачено ресурс за рахунок змін до інших законодавчих актів, в тому числі, як я вже зазначав, Податковий кодекс, який передбачає додаткові надходження в розмірі 141 мільярд доларів Передбачені кошти для здійснення доплат вчителям в обсязі 12 мільярдів гривень. Збільшено видатки для окремих органів сектору безпеки і оборони, зокрема на розвиток озброєння та військової техніки на 1 мільярд за рахунок врахування пропозицій Бюджетних висновків щодо скорочення видатків на Генеральну прокуратуру. Передбачено видатки для забезпечення здешевлення вартості кредитів підприємств оборонно-промислового комплексу в сумі 500 мільйонів Враховано додаткові видатки Міністерства охорони здоров'я на реімбурсацію ліків у сумі 646 мільйонів гривень. Враховано додаткові видатки Міністерства культури та стратегічних комунікацій у сумі 488 мільйонів гривень на реалізацію проєктів стратегічних комунікацій та інших заходів просування позитивного іміджу України. Враховано видатки в сумі 150 мільйонів гривень для здійснення заходів з підтримки українців за кордоном для створення Міністерства єдності українців. Збільшено видатки Міністерства соціальної політики в сумі 1,4 мільярда гривень, зокрема надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, 100 мільйонів гривень на розвиток цифрових технологій, оплата хмарних ресурсів, 328 мільйонів гривень на послуги денного догляду для дітей з інвалідністю. Збільшено видатки для державної програми розвитку тваринництва за спеціальним фондом у сумі до 1 мільярда гривень. Скорочено показники дорожнього фонду, як і було передбачено у висновках, які ви підтримали. Разом із тим, передбачено програму військової логістики, яка передбачає забезпечення утримання доріг загальнодержавного значення. Хочу зазначити, що це надзвичайно важлива програма, оскільки лише за останній період часу за зверненням Міністерства охорони здоров'я було знищено і внаслідок пошкодження 264 одиниці машин швидкої допомоги саме через незабезпечені якісні ремонти доріг. Важливо також відмітити, що передбачено кошти для відновлення Державного фонду регіонального розвитку у розмірі один мільярд гривень. Передбачено субвенції для міста Харків на аварійно-відновлювальні роботи. Передбачено видатки для надання компенсації за знищене житло в обсязі три мільярди гривень та компенсації за пошкоджене майно в обсязі один мільярд гривень. Враховано рішення Стратегічної інвестиційної ради щодо пріоритетних напрямків здійснення публічних інвестицій,

державне управління – 502 мільйони гривень, культура – 70 мільйонів гривень. Щодо текстової частини, передбачено положення щодо можливості здійснення додаткової капіталізації приватного товариства

Крім того, уряд підтримує та врахує ряд пропозицій народних депутатів, зокрема щодо залучення 2 мільярди гривень... доларів кредитних коштів до спеціального фонду державного бюджету від Великобританії на покриття військових видатків, а саме закупівлю зброї. Спрямування додаткових видатків академії національних наук, зокрема на дослідження у військовій сфері – додатково близько 277 мільйонів гривень. Співфінансування спільного з Укрзалізницею європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури – додатково 128 мільйонів Водночас з метою збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів було запропоновано спрямувати до бюджетів територіальних громад додатково 4 відсотки ПДФО. Розрахунковий обсяг додаткового фінансового ресурсу для громад становитиме більше 12 мільярдів Ресурс передбачається спрямувати за розрахунки за комунальні послуги та енергоносії з метою сталого проходження опалювального сезону 2024-2025 років. Передбачено в Державному бюджеті ресурс 10,3 мільярда гривень для здійснення горизонтального вирівнювання. Хочу зазначити, що це найбільш болюче питання було, були складні дискусії. Разом з тим, ми розуміємо, що дотація, і реверсна, є коштами, які передбачають вирівнювання місцевих бюджетів. Вони носять регулюючий характер і залежать напряму відповідно від платоспроможності окремих територій. Ніхто ні в кого реверс вилучати не буде, ці кошти будуть спрямовані саме для тих громад, які найбільш ці кошти потребують і є джерелом базових дотацій для громадян, саме індекс податкової спроможності яких є нижчим від середньоукраїнського рівня. Крім того, було прийнято окреме рішення, що для прифронтових територій реверсна дотація вилучатися не буде, зокрема це стосується Покровської міської територіальної громади, Удачненської селищної територіальної громади, Запорізької міської територіальної громади, Галицинівської сільської територіальної громади, Сумської міської територіальної громади, Донецької селищної територіальної громади, Корюківської міської територіальної громади. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що з 2015 року, початку реформи децентралізації, на систему горизонтального вирівнювання з державного бюджету виділялося

Це при тому, що ми додатково передбачаємо спрямувати до місцевих бюджетів з державного бюджету 46,9 мільярда гривень, або в 18 разів більше, ніж це було в 2015 році. Також одне з дискусійних питань, яке ми досить довго обговорювали, було переведення оплат за програмою медичних гарантій на рахунки надавачів медичних послуг в казначействі. Ми знаємо, що рішення бюджетним комітетом така позиція уряду й Міністерства фінансів не підтримана. Разом з тим, хочу ще раз зазначити, що це питання важливо і варто обговорювати, тому що воно створює довіру між нами. Коли ми говоримо про питання і його ціну, для нас за 175,5 мільярда гривень, додаткові кошти ліквідності казначейського рахунку, середньомісячні видатки – це 14,2 мільярда гривень. Залишки тимчасово вільних коштів у Розумієте, що у Міністерства фінансів здійснення внутрішніх запозичень під 16 відсотків, а деякі заклади розміщують кошти на депозитах і заробляють на цьому. Ми вважаємо, що це неправильна є практика. Знову ж таки підкреслюю, що народні депутати, на жаль, це рішення не підтримують, але ми не можемо не зазначити, що з точки зору ефективності використання бюджетних коштів ми будемо і надалі це питання постійно проговорювати. Тому що на сьогоднішній момент казначейська служба працює практично як банківська установа, клієнт-сервіс не передбачає залучення безпосередньо фізичного контакту з будь-ким з головних розпорядників бюджетних коштів. Тому ми вважаємо, що це будуть і надалі ті питання, над якими ми будемо працювати, створюючи довіру і для Міністерства фінансів, і для казначейської служби як органів, які спроможні якісно, в повному обсязі і вчасно виконувати платежі, які необхідні. Ухвалення бюджету на 2025 рік на сьогоднішній момент є однією з ключових умов Програми з Міжнародним валютним фондом, це буде попереднім заходом. Я прошу і сподіваюсь на вашу підтримку сьогодні в залі проекту Державного бюджету на 2025 рік. Це важливий захід, це один з найбільших кроків для того, щоб показати всьому світу, що ми є спроможною країною, ми є, можемо забезпечити ресурсом власний бюджет. Дякую.

Шановні колеги, прошу народних депутатів записатися на запитання до доповідача до Міністра фінансів України. Нагадую, до 1 хвилини – на кожне усне запитання та до 2 хвилин – для відповіді на нього. Прохання доповідачу давати зрозумілі, розлогі та великі відповіді.

Дякую. Питання наступне. Скажіть, будь ласка, шановний пане міністре, чому в бюджеті знайшлися кошти на кешбек, я хочу, щоб ви розповіли трішки про цю програму, звідки беруться ці кошти і нащо це взагалі потрібно, і чому при цьому в державному бюджеті не знайшлося коштів на підвищення виплат на дитину. 860 гривень на місяць виплат на дитину до трьох років – це що? Це повна ганьба і це абсолютно недостатньо. Тільки що Президент України виступав з планом стійкості і він сказав – людський капітал, діти. Це так ми його стимулюємо, 860 гривень? Які є плани збільшення цього? Хочеться почути конкретну відповідь про це і про кешбек, кому і нащо він потрібний і скільки ви збираєтеся грошей витратити на цю абсолютно нікому непотрібну програму? Дякую. Шановний Олексій Олексійович, дякую за ваші запитання. Якщо ви уважно слухали виступ Президента України, він зазначив, що підтримка внутрішнього попиту і розвиток вітчизняного виробника, розвиток вітчизняного виробника і підтримка внутрішнього попиту – це є пріоритетами програми Президента України. Відповідно уряд визначає свою політику в залежності від пріоритетів, які визначені Президентом, і у нас зазначені кошти, передбачені в державному бюджеті, вони будуть спрямовуватися на підтримку внутрішнього побуту, на програму "Зроблено в Україні", програму грантової підтримки, програму "5-7-9", в тому числі на Національний кешбек. Кошти, забезпечені за рахунок економії фонду соціального страхування на випадок безробіття, яке сформувалося у 2023 році. Ці кошти в бюджеті є, і коштів достатньо для того, щоб забезпечити виконання зазначених заходів. З приводу підтримки програми народження дітей. Звичайно, це важливий напрямок, уряд постійно над цим працює. І зараз ми очікуємо, що Міністерство соціальної політики вийде з відповідною ініціативою, де переформатує переформатує спосіб і напрямки використання коштів цієї програми. Тому що коштів, ми вважаємо, достатньо, кожного року закладається 9,10 мільярда гривень. Цього року 9 мільярдів гривень, це фактично дозволяє нам покривати потреби Але, знову ж таки, я хочу сказати, що це питання потребує окремого вирішення, в тому числі за підтримки вас, народних депутатів, і я сподіваюся, що ми з колегами з уряду найближчим часом запропонуємо план підтримки народжування дітей в Україні. Дякую. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Колтуновичу. Дякую, шановний головуючий. Шановний пане міністре, запитання буде стосуватися, перше, тарифної політики і власне субсидіарної політики. На сьогоденній день у нас уже зріс тариф на електричну енергію, при цьому маємо зменшення обсягу виділених субсидій у наступному році до 42 мільярдів гривень. Це велика цифра, але вона менша, ніж була у поточному році. У зв'язку з цим прогнозні ваші показники, які будуть, які ви плануєте плануєте побачити на виході наступного року щодо заборгованості за житлово-комунальні послуги, зважаючи на той факт, що у нас при зростанні тарифу зменшується обсяг виділених субсидій. Це перше. А друге, по заробітній платі. Так само у нас на сьогоднішній день фінансів має прогнозні показники щодо прогнозного обсягу заборгованості по виплаті заробітної плати. Як в результаті вашої бюджетної політики ви плануєте зменшити цей показник, до якої конкретної цифри? Дякую. Дякую, шановний народний депутат, за ваше запитання. Хочу зазначити, що забезпечення програми пільг і субсидій є пріоритетом уряду. У нас на цю програму в бюджеті на 2025 рік, в проекті бюджету передбачено 42,3 мільярда гривень. Це дозволить підтримати близько 3 мільйонів домогосподарств. Ми вважаємо, що цих коштів більш ніж достатньо. І таку оцінку ми робимо з урахуванням стану виконання цієї програми в бюджеті 2024 року. жодним чином жодний громадянин України, який на сьогоднішній момент потребуватиме державної підтримки через свою неспроможність, на жаль, забезпечити виплату за тарифами, за комунальними послугами, буде отримувати відповідні субсидії. І ми вважаємо, що цих коштів буде достатньо для того, щоб фінансування цієї програми продовжити в повному обсязі. У нас немає на сьогоднішній момент жодних підстав вважати, що цих обсягів буде недостатньо. З приводу заборгованості з виплати заробітних плат. У нас, на жаль, немає такої інформації, в яких секторах економіки, де передбачається заборгованість з виплати заробітних плат. Ми з точки зору виконання бюджету... на сьогоднішній момент виплата заробітних плат є захищеною статтею і всі бюджетні установи і організації, соціально незахищені громадяни, пенсіонери отримують зазначені виплати в повному обсязі, так само як і будь-які працівники бюджетної сфери. Тому якщо є у вас більше інформації щодо заборгованості, будь ласка, поділіться, ми визначимо причину і будемо відповідним чином реагувати. Дякую.

Шановний пане міністре, мені здається, що ви живете і бачите реальне життя в Україні на відміну від Президента. Починаючи... Пане Олександре, мені не обновили час. Ви, будь ласка, або ведіть засідання, або не відволікайте, все-таки бюджет країни розглядається. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніна Петрівна, я попросив обновити вам час. Від того, що я тричі скажу обновити час, я не впевнений, що система "Рада" краще запрацює. Вибачайте, будь ласка. Система "Рада", обновіть, будь ласка, час і повідомте нас, якщо якась є системна проблема, тому що це вже не вперше. Тоді дайте нам час на перезавантаження, ми на перерву сходимо чи ще щось. Обновіть час Южаніній, будь ласка. З початку Южаніну. прекрасно, що відбувається в реальному житті в Україні, на відміну, до речі, від Президента. Ви знаєте і чуєте від нас, і ми подаємо у всі закони, які тільки можливо, починаючи з січня місяця 2024 року, зміни щодо розподілу військового ПДФО, який вилучений з місцевих бюджетів. Була чергова наша спроба і уговорити вас, донести до вас востаннє, ми подали також зміни щодо розподілу і запропонували 30 відсотків від вилученого ПДФО на військові підрозділи. Сьогодні Президент цьому приділив дуже багато уваги. А ви вчора мені, даючи відповідь, сказали, що це Прем'єр і уряд вирішив не змінювати пропорцію розподілу військового ПДФО. Тоді ви не знаєте про плани Президента? Чому так відбулося? Я вважаю, що ми маємо зараз повернути вам цей проект. Збирайтеся, переглядайте, Дякую, Ніно Петрівно, за ваше слушне зауваження. є різні способи, яким чином можна виконати завдання Президента і ваше побажання щодо збільшення прямої підтримки конкретних бригад безпосередньо з державного бюджету. Перший спосіб, який ви озвучили, – 30 відсотків ПДФО. Інший спосіб – це спрямувати частину коштів, які на сьогоднішній момент розподілені відповідно до видатків головному розпоряднику Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ на відповідні програми і передбачити безпосередньо спрямування цих коштів на бригади. Тобто я не бачу жодного протиріччя виконанню завдання Президента. У нас немає потреби зараз обговорювати розподіл частки ПДФО, тому що я вважаю, що розподіл справедливий 45/45/10. Він дозволяє нам виконати інші завдання, які також важливі, дозволяє спрямувати 55 мільярдів на програму підтримки дронів, дозволяє спрямувати більше 50 мільярдів коштів на розвиток оборонно-промислового комплексу. А задачу Президента і ваше побажання можна буде виконати Міністерству оборони і іншими головними розпорядниками в частині уточнення відповідних нормативно-правових актів і способу розподілу коштів між підрозділом сектору безпеки і оборони. Не бачу жодних проблем в цьому. Задачу взяли до виконання, задачу буде виконано.

Включіть мікрофон, високооплачуваний Апарат. Два питання у мене. Я прошу поновити час.

Апарат точно ображений. Шановний пане міністр, у мене до вас два питання. Перше питання стосується 798 правки щодо встановлення в бюджеті безпосередньо на 2025 рік граничної чисельності працівників, які працюють в державних органах влади. Ця правка відхилена. Водночас в прикінцевих положеннях Кабінет Міністрів і Мінфін написав, що опрацювати питання щодо необхідності подальшого скорочення граничної чисельності у 2025 році. Чи можна очікувати, що на наступний рік це буде не в постанові Кабінету Міністрів Яценюка, коли сам Кабмін собі встановлює граничну чисельність, а безпосередньо в бюджеті? Це перше питання. Друге питання. Чому у нас дві інституції в країні, це Президент і народні депутати, є залежними від оплати на відміну від всієї державної служби, де заробітна плата фіксується, а у Президента і народних депутатів індексації їх доходів не відбуваються? Ви хочете зробити ці дві інституції залежними… Дякую за запитання. З приводу граничної чисельності працівників органів державної влади. Це дійсно повноваження уряду визначати такий обсяг чисельності відповідних органів влади, перерозподіляючи між органами влади відповідно до функціоналу, відповідно до відповідальності і відповідно до політик, які з'являються. У нас з'являються нові політики, і ми маємо на це оперативно реагувати. Якщо ми зафіксуємо ці положення в законі, це буде досить складно і це буде неорганічно. пам'ятаєте, при запровадженні системи, нової системи оплати праці з початку 2024 року, було суттєве скорочення апарату державної служби, більше 10 тисяч було скорочено, і цей процес триватиме з метою оптимізації органів державної влади. Не бачу в цьому жодного протиріччя. І я вважаю, що це є правильною політикою в частині підвищення ефективності роботи державної служби. В частині оплати праці народних депутатів, питання адресоване не зовсім на адресу Міністерства фінансів, народні депутати в праві самостійно визначати розмір власної заробітної плати і Президента в тому числі. Тому для вас це, я думаю, рішення, яке ви можете спокійно вирішити в середовищі дискусії між народними депутатами. Якщо ви запросите нас для відповідних консультацій, для визначення оптимального рівня, для дискусій з приводу кращих практик, як це має робитися, ми готові долучитися до цього процесу. Але знову ж це повноваження Верховної Ради, ми жодним чином не впливаємо на дані повноваження. Дякую, Галино Миколаївно, за ваші досить важливі досить важливі запитання. Скажіть, будь ласка, ми вчора з вами говорили з теми того, що не всі власні надходження в бюджеті спрямовані на Збройні Сили України. Президент сьогодні говорив про підтримку, шану і все можливе для наших військових. Але, як ви тоді поясните, у всіх підрозділів у правоохоронних органів є зростання заробітної плати Фонду оплати праці, відсотки зростання оплати праці в Рахунковій палаті, а військовим нічого? І ви вважаєте за подвиг те, що ви їм забезпечите виплати, виплати, які ще рік назад були встановлені, розміри виплат. Скажіть, будь ласка, невже заради цього ви не повинні виконати зараз настанови Президента і переглянути бюджет до другого читання? Ви маєте його зробити таким… про що говорив зараз Президент, бо це ж різні речі. Шановна Ніна Петрівна, дякую за ваші слушні запитання. З приводу заробітної плати сектору безпеки і оборони, хочу зазначити, що ми передбачили достатній обсяг коштів для сектору безпеки і оборони для того, щоб наші Збройні Сили і інші підрозділі сектору безпеки і оборони виконували свої завдання на протязі всього 2025 року з урахуванням такої інтенсивності, яка була у 2024 році. На сьогоднішній момент сектор безпеки і оборони складає 26,3 відсотка валового внутрішнього продукту. Видатки зросли і зростатимуть в наступному році, зокрема, і на грошове забезпечення з нарахуваннями. Хочу зазначити, що тільки по Міністерству оборони буде спрямовано на грошове забезпечення військовослужбовців 816,6 мільярда гривень. Разом з тим, це передбачатиме також і забезпечення речовим майном 46,6, 34,4 мільярда – забезпечення військовослужбовців харчуванням. Для соціальних виплат також забезпечені досить суттєві виплати. Хочу підкреслити, що ми вважаємо, що ті програми, які на сьогоднішній день діють виплат військовослужбовцям, ми можемо в повному обсязі забезпечити, ресурс для цього є. І цього ресурсу достатньо для того, щоб наші військовослужбовці змогли виконувати ті завдання, які на них покладені, незважаючи на те, в якому стані ми зараз перебуваємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І через технічні затягування і так далі ми втратили чергу, "Платформа за життя та мир". Тому ще одне питання, Колтунович буде? Колтунович Олександр Сергійович, останнє питання, "Платформа за життя та мир". нашої статті по запозиченням. Мінфін запланував 38,4 мільярда доларів, ви це вже підтвердили, зовнішні запозичення на покриття дефіциту бюджету. А в мене запитання, зважаючи на ті реалії і постелекторальні тенденції, які на сьогоднішній день є в Сполучених Штатах Америки, в окремих країнах Європейського Союзу, на скільки змінилась цифра, яка підтверджена, саме підтверджені запозичення уже на наступний рік, а які ще ні? Щоб ми розуміли, які у нас потенційні ризики виконання базових наших статей видатків в наступному році. Це перше. Друге питання у мене стосуватиметься внутрішньо переміщених осіб, які в цьому році фінансування котрих зменшувалося по певним причинам. Як ви будете фінансувати внутрішньо переміщених осіб у наступному році з урахуванням вже тенденції цієї, яка склалася в цьому році? Дякую за відповідь на обидва запитання. Олександр Сергійович, дякую за ваші запитання. З приводу запозичень. Як ви знаєте, бюджет наступного року передбачає дефіцит 19,4 передбачаються певні скорочення в порівнянні з бюджетом цього року з 24 до 19. Фінансування передбачатиметься в розмірі 1 трильйон 456 мільярдів в тому числі зовнішніх запозичень 1 і 568, внутрішніх запозичень 579, платежі з погашення державного боргу внутрішнього складуть 562 мільярди потенційних ризиків невизначеності ситуації, наша задача робити так, щоб ситуація невизначеною ставала максимально визначеною, працювати з нашими партнерами і робити свою роботу. Я сподіваюсь, що наступна адміністрація дозволить нам максимально ефективно реалізовувати ці плани. І наше завдання, знову ж таки підкреслюю, - сформувати відповідну довіру і комунікувати наші потреби. З приводу вашого запитання з приводу внутрішньо переміщених осіб. Дійсно, це найбільш важливе і пріоритетне завдання уряду – забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб. У нас на сьогоднішній момент контингент внутрішньо переміщених осіб складає 1,5 мільйона чоловік. Це особи, які потребують у першу чергу соціального захисту, потребують компенсації за житло, відповідна програма у бюджеті передбачена в обсязі більше до 4 мільярдів гривень. Між першим і другим читанням за наполегливою підтримкою групи народних депутатів, які опікуються внутрішньо переміщеними особами, ми також додали мільярд гривень на внутрішньо переміщених осіб для того, щоб їх в разі потреби повністю забезпечити потреби внутрішньо переміщених осіб. Дякую. Дякую, Сергій Михайлович, дякуємо за вашу доповідь та відповіді на питання. Для доповіді запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Андріївна Підласа – до 3 хвилин. Шановний Олександр Сергійович, шановні народні депутати! Відповідно до закону моя роль сьогодні, як завжди, поінформувати вас про стан врахування Бюджетних висновків Верховної Ради у проекті закону, який уряд спрямував нам до другого читання. Часу, який мені відведено до виступу, зрозуміло, що не вистачить, щоб прокоментувати кожну із 109 рекомендацій, які ми дали уряду, тому я зупинюся на найголовніших. По-перше, уряд врахував думку 242 народних депутатів, які в цьому залі висловилися категорично проти підвищення прожиткового мінімуму для прокурорів в той час, як для всіх інших громадян ми спостерігаємо замороження соціальних стандартів. По-друге, уряд врахував рекомендацію бюджетного комітету відмовитися від премій суддям в обсязі 40 відсотків суддівської винагороди. Ми також рекомендували уряду відмовитися від дорожнього фонду і вони виконали це доручення. Сорок три мільярди гривень власних ресурсів будуть спрямовуватися в загальний фонд державного бюджету і ці гроші створюють резерв ліквідності власних ресурсів, які можна використовувати на потреби безпеки і оборони протягом року. мільярди гривень в бюджеті 2025 року передбачено на програму "єВідновлення", а саме, компенсації українцям, чиє житло було знищено або пошкоджено внаслідок російської агресії. Численні пропозиції народних депутатів підвищити зарплату освітянам знайшли своє відображення у новій субвенції на доплати вчителям, 12 мільярдів гривень в бюджеті виділено на доплати педагогічним працівникам, в тисячу гривень щомісяця, а з 1 вересня – по дві тисячі гривень на руки. Важливо відзначити, що між першим і другим читанням видатки на ветеранську політику зросли вдвічі до 10,5 мільярда гривень. З'явилися додаткові бюджетні програми, на яких наполягали народні депутати. На житло для ветеранів та їхніх родин, до прикладу, пропонується виділити майже чотири мільярди гривень додатково, на створення ветеранських просторів – 500 мільйонів гривень. Завдяки зусиллям народних депутатів один мільярд гривень було додатково виділено на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Однак не всі важливі пропозиції були враховані, Шановна система "Рада", приготуйтесь, будь ласка, зараз буде питання знову. Прошу народних депутатів записатися на запитання до голови комітету до 4 хвилин: 1 хвилина – запитання, до 1 хвилини – для відповіді. Прохання відповідати повно, розлого і повною мірою. Швачко, "Слуга народу", будь ласка. Я дивлюсь, мені дуже везе. Мабуть, я не так погано відносився до Апарату, і тому мені навіть мікрофон з першого разу вмикають. Шановна голова комітету, підкажіть, будь ласка, як ви бачите ветеранську політику у цьому бюджеті та що ви робите саме для підтримки наших ветеранів та реабілітації, яку вони будуть отримувати? Дякую за відповідь. Я дуже дякую за це питання. Чому мені 1 хвилину на відповідь дають? Ну, добре. Це несправедливо, у міністра було 2 хвилини на відповідь. (Шум Як я вже сказала, видатки на підтримку ветеранів в Державному бюджеті 2025 року зростуть вдвічі до другого читання. І загальні видатки складуть 10,5 10,5 мільярда гривень. Зокрема, наприклад, на такий проєкт, як "Фахівець із супроводу ветеранів", про який Президент говорив у виступі про внутрішній план перемоги, буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Близько 4 мільярдів гривень буде виділено на квартири для ветеранів війни. Крім того, у бюджетах Міністерства соціальної політики та МОЗ є окремо рядки на реабілітацію ветеранів.

Олександр Ковальчук, "Слуга народу", Рівненщина. Шановна Роксолано, сьогодні під час свого виступу Президент оголошував 10 пунктів, серед яких був пункт, який стосується оборонно-промислового комплексу, і пункт номер 10, який стосується наших ветеранів. У зв'язку з цим я хочу задати питання, яке стосується також моїх правок, які я вносив до Закону про бюджет, які закликали профінансувати в повному обсязі потреби створення ветеранських центрів по країні, це 2,5 мільярда гривень, на які Міністерство фінансів виділяє всього 450 мільйонів. І фінансування пільгове оборонно-промислового комплексу під 5 відсотків на які також запрос був на 2,5 мільярда, а виділено було 500 мільйонів. Чи маємо ми ресурси в наступному році сповна виділити кошти для реалізації цих?.. Дуже дякую за запитання. Я хочу сказати, що ресурси в державному бюджеті для потреб сектору безпеки і оборони будуть. У нас є простір для збільшення видатків на сектор оборони в наступному році, в першу чергу є дві основні причини цього. По-перше, уряд переспрямував видатки, які мали бути зараховані в державний дорожній фонд до загального фонду державного бюджету. І ці 43 мільярди можна буде витратити на оборону. Крім того, ви знаєте, що вперше до державного бюджету будуть зараховані міжнародні кошти, які можна буде витратити на потреби оборони, це 90 мільярдів гривень від Великобританії. І на цю суму ми також можемо розраховувати додатково для фінансування видатків. Тому відповідь на ваше питання коротко… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І "Батьківщина", Цимбалюк Михайло Михайлович, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Сьогодні Президент держави, анонсуючи план, десятим пунктом – це була політика героїв. Чи вважаєте ви правильним як голова комітету, що в проекті бюджету на наступний рік заплановано обмеження пенсійного забезпечення тих військовослужбовців, які звільнилися за вислугою років і сьогодні воюють на фронті? Чи ви вважаєте, що це правильно? Чи зважаючи, можливо, на той факт, що Президент оголосив цих десять пунктів, можливо, уряду відкликати цей проект бюджету і підготувати його з врахуванням всіх десяти пунктів і пропозицій, які надавала фракція "Батьківщина"? Це перше питання. І наступне по прожитковому мінімуму. Чи вважаєте ви за можливе прожити на 2 тисячі 320 гривень мінімальної пенсії, а це майже 3 мільйони громадян України? Дякую. Дякую. Це дуже слушна тема, яку ви підняли, про пенсії в державному бюджеті. Я насправді дуже рада, що уряд нарешті подивився в очі цій проблемі і вніс до державного бюджету поправки і норми, які обмежують надвеликі пенсії. Коли середня пенсія в державі складає 3 тисячі гривень, ми не можемо собі дозволити якусь окрему касту привілейованих пенсіонерів, які отримують 50 тисяч гривень пенсії, 70 тисяч гривень пенсії. І я відверто вважаю, що уряд дуже щедро поступив, коли обмежив пенсії ці, які присуджуються переважно судами, на рівні 23 тисячі гривень, тому що через те, що хтось отримує 23 тисячі гривень, якісь пенсіонери навіть… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякую, Роксолано Андріївно. У нас зараз спеціальний, так би мовити, процес. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 30, частини другої статті 32 Регламенту Верховної Ради України слово для оголошення окремої думки надається народному депутату членові Комітету з питань бюджету Гончаренку Олексію Олексійовичу. Будь ласка, 1 хвилина. Тільки що з цієї трибуни Зеленський представив потужний план незламності. Ні, незламний план стійкості. Ні, стійкій план потужності. В общем, якийсь план. До речі, дух плану ще відчувається. То я хочу вам, друзі, сказати, що якщо це є реально план, то тоді він має знайти своє відображення у державному бюджеті України, правда? Ну, от я чув від Президента: громади. Так ви ж забрали все в громад і тут забираєте знову. Чудово. Почув я про єдність. Єдність – це коли? Це коли в знайомої Зеленського Голови Рахункової палати зарплата 400 тисяч гривень, виховательки у садочку 8 тисяч гривень, а у виведеного поза штат військового 800 гривень? Це єдність? А, тоді ми зрозуміли. Ще там є людський капітал. Людський капітал – це коли? Коли ми на дитину виплачуємо 860 гривень? Культурний "Рамштайн". Шановні народні депутати, прошу записатися на виступи від депутатських фракцій і груп, 3 хвилини на виступ.

Доброго дня, шановні колеги. Я вважаю символічно, що на 1000-й день повномасштабного вторгнення, агресії ми розглядаємо в цілому державний бюджет, який передбачає на наступний рік найбільші видатки на сектор безпеки і оборони, 2,2 трильйона гривень. Основний приріст цих видатків буде спрямовано на озброєння, військову техніку, закупівлю дронів, а також підтримку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Дуже важливо, що, незважаючи на надскладні умови, вести таку повномасштабну війну і відповідати на цю агресію коштує дуже дорого. на жаль, має через те, що сектор безпеки і оборони забирає всі наші доходи, всі наші податки, всі наші мита, надходження від приватизацій і продаж ОВГЗ, ми бачимо, що Україна має фактично найбільший дефіцит в світі, бюджетний дефіцит. І в цьому бюджеті робиться крок для того, щоб ми поступово зменшували цей дефіцит від 24 до менше ніж 20 відсотків. Дуже важливо, що в цей бюджет закладено, незважаючи на надскладні умови, закладено збільшення на 18 мільярдів гривень видатків на освіту, на 12 мільярдів гривень видатків на медицину. на медицину. Наші вчителі, які мають, на жаль, одну з найнижчих заробітних плат, яка майже вдвічі менша ніж середня по економіці, отримують по тисячі гривень до вересня і з вересня додаткові 2 тисячі гривень. Це дуже і дуже важливо. Я також вважаю великим досягненням, що між першим і другим читанням уряд дослухався до пропозицій народних депутатів, до пропозицій моїх колег по парламентській комісії захисту прав внутрішніх переселенців і віднайшли додатковий 1 мільярд гривень на виплату допомоги на проживання ВПО. Це, звісно, абсолютно недостатньо і ми бачимо, що навіть за висновками омбудсмена нашого і за висновками маріупольської влади ми бачимо, що, незважаючи на те, що у нас дуже багато переселенців від'їжджає з територій бойових дій, у нас зменшується фактична кількість переселенців через те, що багато ВПО змушені, вимушені повертатись на окуповані території. Тому до цього мільярда ми маємо ще додати додаткові кошти і переглянути критерії, затверджені урядом, віднесення переселенців до тих, які мають право на допомогу на проживання. І дуже важливо, що в цьому бюджеті... Дякую. "Платформа за життя та мир", Мамка Григорій Миколайович. Шановні колеги, самий основний документ держави – це бюджет, по якому держава буде жити, існувати, розвиватися на протязі року. Це, зверніть увагу, тимчасовий закон, який має визначений певний термін своєї дії. Тут керівник комітету, презентуючи, казав про те, що він радий про якісь обмеження. Звертаю вашу увагу, обмеження пенсіонерам, військовим пенсіонерам. Зверніть увагу, хочу закцентувати, за кого йде мова, хто вийшов на пенсію згідно законів про державну службу, місцеве самоврядування, про наукову і науково-технічну діяльність, про статус та соціальний захист громадян, які потрапили внаслідок Чорнобильської катастрофи, про прокуратуру, про судоустрій і статус суддів і про Конституційний Суд. На підставі цих законів люди, які вийшли на пенсію, отримають обмеження в 7 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про те, що 7 тисяч гривень для когось багато, для когось мало, то хочу акцентувати увагу, що пенсійне зобов'язання, пенсійне забезпечення – це не право держави, це обов'язок держави компенсувати у фінансовому відношенні ті роки, які людина відпрацювала. Якщо державі не подобається, як вона відпрацювала, для цього є інші механізми. Але це зобов'язання держави компенсувати у вигляді пенсії. Якщо ми візьмемо ці обмеження, то існує рішення Конституційного Суду. Ця ж історія не є новою. Я розумію, що все нове – добре забуте старе, але необхідно звернути увагу на те, що такий випадок в історії України був. І Конституційний Суд сказав дуже прості речі, що тимчасовий закон не повинен керувати постійним законом, і рішення було визнано неконституційним. Але в цьому бюджеті нам пропонують це зробити всім разом. Інше. В цьому бюджеті ми йдемо далі. Кожен рік обіцяємо тим людям, яким не зарахуються заробітні плати, що, слухайте, почекайте ще рік і прожитковий мінімум буде для всіх однаковий. В цьому бюджеті знову їх три для громадян, для суддів і для прокурорів. Цифри різні. Але, на жаль, керівник комітету даже не може пояснити, чому ж різні і чому так, а не так. Шановні колеги, приймайте рішення самостійно і визначайтеся у голосуванні.

Шановні колеги, щойно ми прослухали не просто план, це не план перемоги, це не план миру, і це не той план, про який казав Олексій, це конституційний документ. Його важко критикувати, бо там точно за все хороше і проти всього поганого. Єдине, що дивлячись на цей бюджет, я з сумом і подивом побачив, що уряд перейшов в опозицію до Президента, бо нічого, що ми почули в залі, уряд не врахував і не міг врахувати. Тоді зараз я пропоную поставити на голосування мою пропозицію повернути бюджет до уряду для врахування того, що ми почули в цьому залі з вуст Президента. Що саме я маю на увазі? Між планом і бюджетом нічого спільного. Цей бюджет мав би бути бюджетом перемоги. Про яку перемогу ви говорите, якщо не збільшилося на жодну копійку перерахування в доларах фінансування наших Збройних Сил? В цьому бюджеті ми мали збільшувати зарплату військових, а не зарплату прокурорам, суддям і силовикам. У кого підніметься рука за це голосувати? В цьому бюджеті мало б бути будівництво, але будівництво не крадівництво дорожнього фонду, а фортифікаційних споруд і ліній захисту. І врешті-решт напряму було сказано годину тому, що позиція Зеленського, нарешті вони почули позицію "Європейської солідарності", і гроші ПДФО віддайте бригадам. І коли ви кажете, що у бригад достатньо грошей, з'їздіть на фронт і подивіться, що у бригад немає ні FPV, ні РЕБ, ні зброї, ні боєприпасів, ні техніки. І коли вам скажуть зараз, так чекайте, у нас розподіл 45/45/10, 10 – це бригади. Друзі, заберіть у корумпованого ДССЗЗІ і все в повному обсязі передайте воїнам. Тим більше, що це була позиція Президента. Коли вам кажуть, що ми рухаємося в Європу, то Enlargement report Єврокомісії напряму стверджує: заберіть гроші у брехливого, неправдивого і пропагандистського телемарафону. І сьогодні тут теж Президент казав про чесність. І коли вам кажуть, що це не про вибори, що я повністю підтримую, виборів зараз проводити не можна, то тисяча гривень, які ви хабарем заклали для кожного українця – це про вибори. А українці хабарів не беруть. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. "Відновлення України"? Гнатенко, будь ласка. Шановні колеги, депутатська група "Відновлення України" завжди виступала за конструктивну роботу у Верховній Раді. Ми прагнемо менше політиканства і більше реальної роботи для держави, для людей. Однак це не означає, що ми схвалюємо всі ідеї і рішення без їх розгляду. Наша держава зараз у великій скруті. Бюджетний процес, що триває, має не лише відображати серйозні ситуації, але й давати людям надію, надію на те, що навіть у нинішніх умовах держава зможе діяти справедливо. З цією надією наша депутатська група подала пропозицію до проекту Державного бюджету після його представлення. Ми підтримали документ у першому читанні з великим кредитом довіри, сподіваючись, що уряд врахує позицію народних депутатів і забезпечить збалансований документ. Збалансованість має бути не лише в доходах і видатках, але й у підходах до умов життя різних верств населення. Викликає занепокоєння питання щодо відновлення житла постраждалих українців. Ми закликали виділити мінімум 10 мільярдів на програму "єВідновлення". Адже навіть у перший рік роботи програми було виплачено понад 10 мільярдів гривень. У проекті державного бюджету від уряду ми побачили менше половини цієї суми, лише мільярд на компенсацію пошкодженого житла і 3 мільярди на зруйноване житло. На тлі заморожування соціальних стандартів, ми бачимо значне збільшення фінансування для різних державних установ, водночас фінансування тієї ж освіти зменшується. Можливо, ви заперечите, щодо другого читання, вчителям виділяються понад тисячу гривень на місяць. Але ці 11 мільярдів навіть не компенсують зростання інфляції та збільшений військовий збір на 3,5 Без сумніву, це бюджет війни, тому сфера безпеки і оборони отримує пріоритет. Однак видатки збільшуються на тилових силовиків, які не мають відношення до боротьби на фронті. Депутатська група "Відновлення України" вважає, що наступний державний бюджет буде складним для виконання і потребує серйозного доопрацювання у наступному бюджетному періоді. Це вимагатиме системного контролю з боку парламенту і всіх нас. Дякую за увагу.

дуже багато великих перемог у виступах щодо цього бюджету, але я буду говорити як є. Я не люблю якихось голослівних фраз, я люблю цифри. Якщо дивитись на цифри, в цьому бюджеті є і хороші речі, є і не дуже хороші речі. Цифри нам вказують на державні пріоритети. Перше – доходи. Доходи в цьому бюджеті суттєво зростають. Ми будемо мати максимально великі внутрішні доходи – 2,3 трильйона гривень, що значно вище майже на пів трильйона ніж цього року. Але я хочу нагадати, що частина цих доходів – це доходи від законопроекту, який ми півтора місяця тут проголосували по збільшенню податків. І, на жаль, він не підписаний. Тому є надія, що він буде підписаний, оскільки інакше бюджет не буде працювати. Далі. Соціальний сектор. Соціальний сектор не в пріоритеті. Ми бачимо зменшення субсидій, ми бачимо зменшення фінансування дефіциту Пенсійного фонду, але бачачи, які зовнішні доходи ми будемо одержувати, є певне розуміння, хоча не по всім напрямкам. Освіта. Освіта до першого читання була, судячи з цифр, не в пріоритеті, зараз, слава богу, до другого ми побачили, що фінансування освіти зросло, і це добре. Медицина. Медицина – це єдиний напрямок, де є суттєве зростання. Тобто якщо говорити про найбільший пріоритет в цьому бюджеті, це фінансування медицини. Капітальні видатки. З одного боку, ми дотримуємося принципу, що ми максимально зрізуємо капітальні видатки, більше того, між першим і другим читанням була прийнята правка про відміну дорожнього фонду, але, з іншого боку, ми хочемо профінансувати повернення боргів по "Великому будівництву". І в мене питання, а що я скажу зовнішнім кредиторам, коли вони мені кажуть, ви хочете наш борг реструктуризувати, а борг перед вашими внутрішніми ви не реструктуризуєте, ви у бюджеті передбачаєте і оплачуєте. Це несправедливо і це в майбутньому погіршить процес будь-якої реструктуризації. Оборона. Оборона, на жаль, фінансується на рівні цього року, і це погано. Хоча рівень фінансування відповідає майже ста відсоткам внутрішніх доходів. Є надія, що це зміниться.

Дорогий український народе, дорогі колеги народні депутати! Сьогодні ми голосуємо Державний бюджет, за яким Україна буде жити скоріш за все воєнний 2025 рік. Країна, яка вже 8 років і 1000 днів у війні, у війні за свою незалежність. Українці тримають стрій, українці захищають державу, українці наповнюють бюджет. Все, що сплачують наші громадяни, що сплачує наш бізнес, все йде на сили, фактично вся дохідна частина спрямовується на сили безпеки і оборони. Всі інші видатки – соціальні, медичні, охорона здоров'я, пенсії – несуть наші міжнародні партнери. Дякую їм теж за це. Бюджет тримається на громадянах та міжнародних партнерах, і це дуже важливо, що ті кошти йдуть і в громади, і в державний бюджет. Щодо громад. Стверджувала і стверджую, так як вони близько до народу, до людей, вони мають бути стійкі і спроможні. І дякую уряду, дякую Прем'єр-міністру, дякую комітету і народним депутатам, асоціаціям, органам місцевого самоврядування, які відстояли 64 відсотки, це дуже важливо, які не дали забрати єдиний податок, ми мали таке, і бідні громади сільські залишилися взагалі без надходжень, а це лікарні, це комунальні заклади, це підготовка до опалювального сезону, це наші школи. це дуже важливо, що ми це з вами відстояли. І я вважаю, що це є важливим досягненням. Але хочу звернути увагу уряду, міністра фінансів на те, що кошти (вони не слухають, їм не цікаво), що кошти використовуються неефективно. Зверніть увагу на Міністерство освіти. Ми виділили 8 мільярдів на укриття минулого року і 6 мільярдів на укриття цього року. Тільки на 8 областей пішли ці кошти. Найпростіші укриття прибрали. На прифронтові, скажете, області це добре. Та це добре, але там вже треба евакуйовувати дітей, а там будуються школи по 150 мільйонів Навіть люди, які там живуть, обурюються. Діти там до другої години, а далі їх бомблять по хатах. Це треба звернути увагу, що кошти на харчоблоки Вінницька область ні копійки не використає, бо їх дали тільки у вересні, а в кінці вересня тільки погодила комісія Міністерства освіти, на що ці... чи правильно проєкти підтримані і розроблені, а далі вже провалили всі відповідно тендери, тому що вже ніхто не хоче виходити в жовтні на ці тендери. Зверніть увагу, гроші мають використовуватися ефективно і на дрони, і на освіту, і на укриття. Дякую вам за увагу. Юлія Володимирівна Тимошенко, будь ласка, фракція "Батьківщина". Юлія Тимошенко, "Батьківщина". Шановні колеги, ми живемо з вами так, як написано в Конституції, в парламентсько-президентській формі правління. Я хочу, щоб ви всі подивилися на що перетворений сьогодні парламент. Замість того, щоби детально відпрацювати з бюджетом і приймати парламентський бюджет, депутати стоять з гаслами, ніякі пропозиції депутатів не враховані. Ви знаєте, що так ніколи в житті парламент не працював. Я не буду перераховувати зараз всі негаразди цього бюджету, ви всі про це сказали. Я хочу зупинитися на самій головній темі цього бюджету де взяти фінансовий ресурс для того, щоби можна було не заморожувати заробітні плати, пенсії, для того, щоби державне замовлення нашу зброю вітчизняну не виглядало як 30 відсотків від наших можливостей, щоби у нас не були ображені: військові, пенсіонери, всі, студенти, освіта, охорона здоров'я. По реформі 248 мільйонів не доплановано, щоб реформа працювала. Ви уявляєте собі масштаб біди в цьому бюджеті? Так те, що я хочу сказати: у нас є гроші для того, щоб зробити нормальний бюджет. Зверніть, дорогі друзі, увагу на те, що в цьому бюджеті державний бюджет України буде виплачувати протягом 2025 року 200 мільярдів гривень борг держави перед Національним банком. Ми що, з розуму з'їхали? 200 мільярдів повертається емісії Національному банку, замість того щоб замовити українську зброю, виплатити нормально освітянам і медикам, для того щоб нормально профінансувати все, що нам потрібно. Вони ці гроші віддають Національному банку. Навіщо? І тому я не хочу, щоб з цієї трибуни тільки проголошували гасла. У нас є проект Постанови 12223, який, як завжди було в Україні, реструктуризує заборгованість державного бюджету перед Національним банком на багато років. Навіщо нам емісію повертати за рахунок тотальної бідності країни? Так робили Кабінети Міністрів завжди. 200 мільярдів гривень залишати борг бюджету перед Нацбанком – це злочин. І я вимагаю, щоб цю Постанову 12223 поставили на голосування, залишили в бюджеті ці 200 мільярдів – і ми могли нормально спланувати бюджет. І багато інших ресурсів є, які не враховані. Не голосуйте за цей бюджет. ГОЛОВУЮЧИЙ. І завершальний виступ. Від "За майбутнє", будь ласка, Ігор Федорович Молоток. Шановні колеги, після цього будуть мати можливість виступити народні депутати до 9 хвилин. Будь ласка, Ігор Федорович. Ігор Молоток, Сумщина. Шановні колеги, шановний уряд, шановний головуючий, щодо фінального голосування за проект Державного бюджету на 2025 рік у нашої депутатської групи є ряд Важливим вважаємо рішення Комітету з питань бюджету залишити в громадах 4 відсотки ПДФО, крім військового. Сподіваюсь, що ця важлива зміна буде підтримана одноголосно і громади отримають ПДФО для оплати комунальних послуг, розрахунків за енергоносії. Вітаємо рішення щодо переспрямування коштів дорожнього фонду до загального держбюджету, які можна буде використати, наприклад, на підвищення оплати праці освітянам. Позитивним у рішенні бюджетного комітету є скасування зобов'язання лікарям тримати гроші на рахунках казначейства. Є підтримка єдиної позиції наших закладів охорони здоров'я, вона полягає в тому, що зберігання коштів, які спрямуються на забезпечення програм медичних гарантій, використовуватися у банківських установах. Впевнений, що уряд має переглянути підвищення стандартів соціальних. Наша група пропонує в разі підписання Президентом законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу (11416-д) збільшити прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату Це допоможе підтримати незахищені категорії населення. Важливим, водночас дуже чутливим для багатьох українців є питання щодо впровадження пенсійної реформи в Україні з 1 липня Державний бюджет 2025 року, як і попередні бюджети, буде непростим для виконання і причини всім зрозумілі. Важливо, що нині проект бюджету враховує засади Бюджетної декларації 2025-2027 років, яка була прийнята вперше з початку повномасштабного вторгнення. Це ознака послідовності бюджетної політики. І наша група буде голосувати за цей проект бюджету. Його пріоритети залишаються незмінними: це безпека, оборона, максимальна всебічна підтримка наших захисників, допомога людям. І єдина мета, яка нас усіх об'єднує, – це наша перемога. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я прошу записатися на виступи від народних депутатів. До дев'яти хвилин, три хвилини на виступ. Прошу народних депутатів записуватись. Шановні колеги, будь ласка, записуємося. Будь ласка, Бобровська Соломія Анатоліївна, фракція політичної партії "Голос". Соломія Бобровська, будь ласка. Ярослав Железняк, будь ласка. Шановні колеги, я за своє політичне життя бачив багато бюджетів. Цей бюджет точно не найгірший. Це правда. Багато речей, до яких ми всі звикли як до прямої політичної корупції, зокрема соцекономи, прямі ДФРР, соціально-культурні слава богу, тут немає. Але і справедливості ради буду зазначати, що не так багато бюджетів приймалися під час повномасштабної війни. І бюджет, який приймається під час повномасштабної війни, вимагає зовсім інших підходів ніж той бюджет, який приймається в мирний час. Я сподіваюся, що і ми, і наші наступники колись будемо приймати знову бюджет мирного часу. До цього бюджету є декілька справедливих зауважень, з якими важко сперечатися. Зауваження перше – це що не всі гроші з внутрішніх ресурсів ідуть на військові потреби. Мій колега Володимир Цабаль достатньо просто це пояснює математикою, але давайте скажемо відверто, більше ніж 100 мільярдів залишилося в запасі. Це не обов'язково їх витрачати, але якщо витрачати, то їх треба витрачати на військові видатки. Зауваження друге, яке в тому числі є у колег на плакатах – це фінансування марафону. Я не розумію, чому ми досі фінансуємо цей абсолютно безглуздий і непотрібний механізм. Я не знаю, які політичні бали це приносить, але 1,5 мільярда точно можна було б направити на кращі речі. І, до речі, я справді не розумію, чому ми досі фінансуємо канал "Рада", який ні фіга не робить по транслюванню нашої роботи. І вважаю, що єдина справедлива цифра для цього пункту, це нуль. Третє. Це підвищення зарплат. Я дякую всім вам за те, що ми не допустили підвищення зарплат прокурорам, хоча в бюджеті все ж таки заклали на 1,6 чи 1,7 мільярда підвищення видатків на прокурорів. І нам треба все можливе зараз зробити з депутатського контролю, щоб ці гроші не перекинули на зарплати. Але найбільша вада цього бюджету для мене – це популізм. Скажіть мені, будь ласка, от знайдіть цю людину, яка мені пояснить – якого біса ми беремо гроші з фонду безробіття і відправляємо на популізм типу кешбеку і тисячу Зеленського, яка взагалі не працює? Чому ми з грошей бюджету, наших грошей, військових грошей спонсоруємо, даємо дотацію на поповнення мобільного ... Дякую. Завершився час. 3 хвилини, так, ви вклалися. Далі. будь ласка, Пузанов Олександр Геннадійович, депутатська група "Платформа за життя та мир". Будь ласка, Олександр Сергійович Колтунович. 14:21:03 ПУЗАНОВ О.Г. Прошу передати слово Олександру Колтуновичу. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, долучуся до тієї полеміки, яку сьогодні уже почали мої колеги. Абсолютно неприйнятна норма щодо обмеження пенсійного забезпечення людей, які уже вийшли на пенсію. Більше того, це рішення не конституційне, запам'ятайте це. Я думаю, що це необхідно врахувати. Денисе Анатолійовичу, ми це проходили у 2020 році в ковідний бюджет, коли ми давали пропозиції. Ви тоді обмежили в 10 мінімальних заробітних плат усі виплати. Антимонопольний комітет, всі наглядові раді в держпідприємствах і так далі. Ми це проходили. Я пропоную повернутися для того, щоб зменшити дефіцит бюджету. Наступний момент, що не було враховано. При досить високій інфляції, яка в цьому році уже становить і планується 9,5 в наступному, заморожується чи, точніше, не переглядається рівень мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і мінімальної пенсії. Це серйозні речі, які необхідно враховувати для того, щоб не звужувати споживчий попит, економічну активність в країні і сповільнювати економічне зростання чи, точніше, відновлення, яке у нас відбувається на сьогоднішній день. Ще один дуже важливий момент, те, про що ми уже розпочали спілкуватись з міністром фінансів. 38,4 мільярда доларів запозичення, це велика цифра, але вони не підтверджені, зважаючи на ті реалії постелекторальні в умовах трампономіки і так далі, і так далі. Ми бачимо, як приймаються бюджети в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі. І, на мій погляд суб'єктивний, це найбільший ризик, який є у бюджеті на наступний рік, саме невиконання частини частини бюджету з точки зору зовнішніх запозичень. Далі йдемо, прогнозні макроекономічні показники. Подивіться, рівень безробіття 17,7 відсотка. Це найгірший показник в Європі, це останнє місце в Європі за рівнем безробіття в розрахунку за методологією Міжнародної організації праці. Нам необхідно бюджетні видатки спрямовувати на те, щоб подолати якраз безробіття, стимулювати економічну активність і стимулювати зайнятість в країні. Наступний момент, на який також хотіли би звернути увагу. Підтримка окремих секторів промисловості, які даватимуть... високотехнологічних секторів промисловості, які даватимуть мультиплікативний ефект базового оподаткування, стимулюватимуть збільшення надходження доходів і зборів всіх рівнів. Це в подальшому виливатиметься в оборонний бюджет. Між іншим, про оборонний бюджет. Ми уже неодноразово аналізували, він у нас є диспаритетний в порівнянні з нашим опонентом, він втричі менший в доларовому еквіваленті ніж у країн-агресора. Тому коли ми конкуруємо в бюджетних цифрах, ми маємо це враховувати. Повторюсь, в даному бюджеті необхідно врахувати ряд зауважень і пропозицій для того, щоб пройти успішно... Дякую. Будь ласка, і, я так розумію, мабуть, завершальний виступ буде, Заремський Максим Валентинович, фракція політичної партії "Слуга народу". Будь ласка. 14:24:32 ЗАРЕМСЬКИЙ М.В. Прохання передати слово Лабі Михайлу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Михайлович Лаба, будь ласка. Шановні друзі, я бачу виступ Президента сьогодні підняв трошки градус політичних дебатів щодо бюджету, але я нагадаю, що ми сьогодні розглядаємо законопроект 12000, це друге читання. І я би хотів подякувати і бюджетному комітету, всім депутатам, які приймали участь, також окремо хочу подякувати Денису Анатолійовичу за командну роботу, Сергію Марченку за те, що в нас був час подебатувати в робочих групах і в комітеті. Тому що, я нагадаю, ми сьогодні завершальну стадію розгляду бюджету робимо з вами, це три місяці обговорень, тому були можливості надати пропозиції, були враховані пропозиції ті чи інші. І ми живемо в реаліях війни. І сказати, що сьогодні ми щось нове пропонуємо прийняти. Ми вже маємо досвід з 22-го року. І ці цифри завжди вони динамічні. Потрібно зважати на те, що ми можемо повернутися до тої чи іншої норми в будь-який час в будь-який момент. Головне, що тут витримані всі реперні такі точки руху Україну в оборонній сфері, в міжнародних вимогах міжнародних наших партнерів, вони враховані. Всі статичні інші цифри, які були названі сьогодні по пріоритетам медицини, освіти, галузі охорони здоров'я і так далі, вони всі були враховані. Ви їх бачите, ви можете з ними ознайомитись. Фактично це бюджет радикальних змінних параметрів та пріоритетів. Якщо врахувати всю гуманітарну складну ситуацію, вся також підтримка і ВПО, і програм, які сьогодні озвучував Президент, вона має відображення в Державному бюджеті 2025 року. Тому, друзі, рухаємося вперед. Бюджетним комітетом вчора схвалене рішення прийняти в другому читанні його. Пропоную сьогодні його підтримати, прийняти. Далі ми рухаємося, у нас є ряд питань і зобов'язань держави Україна, ми їх будемо виконувати, будемо рухатись по цьому бюджету. І також підтримую колег щодо вчасності використання державного бюджету, адже дійсно для міністерств, до яких потрібно сказати, що кошти якісно, прозоро використовувати краще би було до дев'яти місяців, а не в останній період поточного бюджетного року. Тому ці пропозиції, які сьогодні пролунали, хочу попросити пана Сергія врахувати. Ми будемо в робочих порядках рухати і розглядати зміни до бюджету вже в 2025 році. А зараз бажаю нам його гарно прийняти і рухатись вперед. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Дякую. Ми завершили виступи від народних депутатів. Шановні колеги, для заключного слова запрошується міністр фінансів України Сергій Михайлович Марченко – до 3 хвилин. Після цього Роксолана Андріївна Підласа – до 3 хвилин. І голосуємо Державний бюджет на 2025 рік.

Прохання народних депутатів підтримати проект Державного бюджету. Незважаючи на різні політичні дискусії, ми вважаємо бюджет збалансованим, бюджет спрямований в першу чергу на сектор безпеки і оборони,

ми отримали Staff-level agreement шостий перегляд програми Міжнародного валютного фонду. І один з умов для того, щоб рішення "борду" було успішним, це голосування проекту бюджету на 2025 рік. Хочу зазначити, що цей бюджет вирішує багато складних питань, і він є досить складним. Але він є і дозволяє нам максимально ефективно використати той обмежений ресурс, який у нас на сьогоднішній день є. Ще раз хочу зазначити, пріоритети бюджету визначені. Це сектор безпеки і оборони – перший пріоритет. Другий пріоритет – це соціальний захист громадян. Третій пріоритет – це освіта, охорона здоров'я. Четвертий пріоритет – внутрішньо переміщені особи. П'ятий пріоритет – це платники податків, Ніна Петрівна. Ми вважаємо, що наші платники податків мають вважати цей бюджет прихильним до громадян. до громадян. Я дякую всім народним депутатам за конструктивну дискусію, за те, що було порозуміння, за те, що ми прагматично спілкувалися по кожному заходу і те, що ми аналізували кожні правки, які і як вони впливають на бюджет, наскільки цей бюджет має збалансований. Тому за останні 30 секунд хочу у вас ще раз попросити

Дайте можливість пройти міністру серед елементів поліграфічної продукції. Будь ласка, я запрошую до слова, завершальне, заключне слово, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Андріївна Підласа. І прошу всіх колег складати вже свої папірці і готуватися до Будь ласка, Роксолана Андріївна.

Дякую, колеги, що перформанс закінчився. Шановні колеги, як народний депутат я насправді вас дуже добре розумію. Бюджетний комітет також не погодився з рядом норм і пропозицій, які уряд подав на друге читання. Але в нас була можливість внести зміни і зробити цей проект більш справедливим, що ми, власне, і зробили. По-перше, ми зафіксували в бюджеті перші міжнародні гроші, які можна буде витратити на потреби оборони. 2 мільярди доларів або 90 мільярдів гривень кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто суто на покриття військових видатків. Міністерство оборони спрямує їх на закупівлю зброї і боєприпасів. По-друге, бюджетний комітет залишив 64 відсотки податку на доходи фізичних осіб в громадах для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Мова йде про додаткові 12,2 мільярда гривень для місцевого самоврядування. Також бюджетний комітет дозволив прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету, а використовувати ці кошти на потреби безпеки і оборони своїх населених пунктів, а також на підтримку Збройних Сил України. Комітет виключив можливість для політичних партій купувати облігації внутрішньої позики і скасував обов'язок для лікарень тримати рахунки в казначействі. Я почула сьогодні багато критики бюджету на 2025 рік. Безперечно, ніхто не думає, що цей бюджет є ідеальний, є багато слушних, точкових пропозицій, які вартувало б врахувати. Але, на жаль, вони не вкладаються в загальну картину. А ми всі знаємо, що бюджет, як і політика, це мистецтво можливого, що я знаю точно, так це те, що цей бюджет реальний. Ми не обіцяємо те, чого не зможемо виконати. Ми не політизуємо і ми робимо все можливе для фінансового забезпечення нашої перемоги у 2025 році. Тому, зваживши всі за і проти, оцінивши наслідки не голосування державного бюджету для країни у стані війни, Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти доопрацьований законопроект 12000 у другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. І я прошу народних депутатів поставитись відповідально до своєї місії і підтримати бюджет на 2025 рік. А я прошу, поки Артур Володимирович готується до слова, займайте, будь ласка, свої місця, після цього у нас буде як мінімум два голосування. Тому, будь ласка, займіть свої місця. 14:34:55 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановні колеги, хотів би вам сказати, що відносно бюджету буде два голосування. Перше голосування – в другому читанні

шановні колеги, у мене інша пропозиція. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, займіть свої місця. Я взагалі переконаний, що прийняття Державного бюджету є одною із найважливіших функції Верховної Ради України. Тим паче, як сьогодні сказала голова комітету, особливо це важливо в період повномасштабної війни. І я розумію, що хотілось би більше, але залишити сьогодні країну без бюджету на 2025 рік – це злочин перед українським народом, перед українськими Збройними Силами. Тому, шановні колеги, я дуже прошу сконцентрувати ваші зусилля і я переходжу до наступного нашого блоку. Шановні народні депутати, обговорення в другому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік завершено. Відповідно до Регламенту повідомляю, що записалися на виступи 39 народних депутатів України, виступило 11 народних депутатів України. Переходимо до прийняття рішення. Передбачено декілька голосувань, так, як я вже сказав, тому прошу колег бути уважними і залишатись на робочих місцях, не відпускати кнопку до завершення. Займіть свої місця, колеги! Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, щоб ми не бігали, не заважали один одному, це важливе голосування сьогоднішнього дня. Я ставлю пропозицію, шановні народні депутати. Відповідно до частини восьмої статті 158 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування для прийняття у другому читанні з урахуванням пропозицій, викладених у висновку Комітету з питань бюджету, проект Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік (реєстраційний номер 12000). Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За-253 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Відповідно до пункту 4 частини першої статті 85 Конституції України, статті 158 Регламенту Верховної Ради ставлю на голосування для прийняття в цілому з урахуванням пропозицій, викладених у висновку Комітету з питань бюджету, та необхідними техніко-юридичним поправками проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік (реєстраційний номер 12000). Прошу народних депутатів голосувати.

За-257 Рішення прийнято. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка, шановні колеги. Дякую. Шановні колеги, переходимо одразу до наступного питання. Це проект Постанови про кошторис Верховної Ради України на 2025 рік (реєстраційний номер 12218). Я ставлю пропозицію розглянути його за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Шановні колеги, це, я думаю, буде ще одне голосування сьогодні, все решту будемо голосувати вже не сьогодні. За-243 Рішення прийнято. Будь ласка, я запрошую до слова голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченка Сергія Віталійовича. Шановні колеги, хвилин через 10 будемо голосувати. Будь ласка, Сергій Віталійович. 14:39:13 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув підготовлений Управлінням справами Апарату Верховної Ради проект кошторису парламенту на 2025 рік, ухвалив висновок на нього, прийняв рішення внести на розгляд Верховної Ради проект Постанови про кошторис Верховної Ради України на 2025 рік (реєстраційний номер 12218). Показники кошторису парламенту на наступний рік розраховані, виходячи з видатків, передбачених для головного розпорядника бюджетних коштів – Управління справами Апарату Верховної Ради України – проектом Закону про Державний бюджет України на 2025 рік, доопрацьований та внесений на розгляд парламенту у другому читанні. Комітет з питань бюджету в своєму висновку на цей проект кошторису також зазначив, що загальні показники щодо видатків управління справами Апарату відповідають аналогічним показникам у додатку: розподіл видатків Державного бюджету України на 2025 рік до проекту Закону про Державний бюджет України на 2025 рік. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти цей проект постанови за основу та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, я прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього проекту постанови.

Юрчишин Ярослав Романович, фракція політичної партії "Голос". Друзі, що показують. Будь ласка, Ярослав Романович. Прошу передати слово Ярославу Железняку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ярослав Іванович.

Шановні колеги, це кошторис, який побудований на бюджеті, тому що ми тут мало що змінимо. Я хочу просто звернути увагу на одну ситуацію, яка у нас відбувається уже 3 роки з кошторисом. Кожен рік, в тому числі рік повномасштабної війни, в бюджеті закладені гроші на канал "Рада". Кожен рік, починаючи з 2022 року, телеканал "Рада" зливає десятки, сотні мільйонів гривень на приватну фірму під назвою "Кінокіт", яка виконує функції телеканалу "Рада". Ну, як виконує? Звичайно, парламент не показують, а показують щось інше. За багаточисельними розслідуваннями Бігусів "Кінокіт" – це кишенькова фірма такого діяча, як Тимур Міндіч. Може, хтось не знає, це новий олігарх у нас з'явився такий. Така закупівля була в минулому році, позаминулому і в 2022 році. В цьому кошторисі, справді, закладено лише 58 мільйонів на канал "Рада". На бюджетному комітеті заступник Апарату завірив, що в цьому році або наступному у нас не буде такої закупівлі. Але я хочу, щоб всі ви, незважаючи від політичної приналежності, разом зі мною прослідкували, щоб ця запевненість не була порушена, тому що ситуація, в якій парламент злив на кишенькову фірму одного олігарха 300 мільйонів гривень свого бюджету, вкрай недопустима. І я сподіваюсь, що правоохоронні органи, в які я зробив вже своє звернення, колись розберуться з цим. Дякую.

Шановні колеги, чесно, вважала, що після стількох років роботи ми навчилися однаково читати документи і бачити там однакові цифри. того, коли тут і голова бюджетного комітету говорила, і деякі представники фракції про те, що по прокурорах спрацювала норма, тобто доручення уряду повернути до прожиткового мінімуму тисячу 600 гривень, – ось результат, який ви проголосувати в другому читанні. Оце відносно заробітних плат: прибравши прожитковий мінімум по прокурорах, у них залишилося збільшення фонду оплати праці на 22 Ви не вмієте рахувати, чи ви це припускаєте, можна залишати, при тому, що рівень оплати військовим залишили на рівні 2024 року, і цим гордитесь? Чим, як ви думаєте, що ви будете пояснювати військовим у той час, коли чекаєте від них захисту, збереження України і врешті-решт перемоги? Я навіть боюсь це слово говорити, тому що спочатку давайте спасемо Україну, залишимося живими, а для того, щоб залишитися живими, треба давати гроші на військо. А ви тільки що проголосували за оці зарплати? Мені сором за ваше рішення, тому що я за те, щоби бюджет приймався, я за те, щоби ми дали доручення зараз уряду прибрати оці зарплати, віддати на вій ськових і вже на наступному Дякую. хто має бути, я почула від Президента, поліціянти стояти в школах і показувати, що вони нас захищають. Да ні, не це захищає країну, це наша спільна робота і спільне відчуття, що ми один одного захищаємо, чого ви не зробили сьогодні в залі! Соромно за таке голосування, чесно. Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович, група "Довіра". Це буде завершальний виступ. Я прошу запросити народних депутатів до зали, після цього голосуємо. Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович.

пояснювати нашим військовим, якщо би відбулося якесь зростання заробітної плати для цивільних, а не для військових? У кошторисі Апарату Верховної Ради також є закладена і заробітна плата і вас, депутатів, і Апарату. Ми вже це проходили на профільному комітеті, де нам чітко керівництво Апарату зазначало, що жодного підвищення заробітної плати для вас не відбудеться в наступному році, оскільки не відбувається підняття прожиткового мінімуму. Хочеться вірити, що так воно і відбудеться, інакше це буде несправедливо щодо суспільства, щодо тих людей, котрі сьогодні захищають нас разом з вами, які сидите в цьому теплому залі. Тому, голосуючий цей кошторис, я ще раз закликаю вас справедливо поставитися до ситуації в нашій країні, до наших військовослужбовців і заробітної плати народним депутатам в наступному році не піднімати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хтось з фракцій і груп бажає ще виступити? Одна хвилина тоді, будь ласка, від "Слуги народу" і одна хвилина від "Платформа за життя і мир". І голосуємо. Прошу народних депутатів запросити до зали. Георгій Мазурашу, "Слуга народу", 203 округ. Колеги, я вкотре прошу, розглядаючи цей законопроект щодо кошторису Верховної Ради, комунікувати з нашими виборцями, щоб ми в залі Верховної Ради представляли саме позицію наших виборців. В мене є стійке враження, що, на жаль, багато народних депутатів відірвані від думки, від позиції тих, які уповноважили нас тут працювати в Верховній Раді. Не можна під час війни приймати бюджет, коли особливі отримують величезні зарплати, аморально високі в воєнний час: сотні тисяч, мільйон і більше. Це неприпустимо і треба зробити так, щоб ми прийняли якісь зміни, які дозволять народним депутатам працювати під час роботи на виборах офіційно у військових підрозділах. Чути військових важливо в воєнний час, дуже важливо. Тому прошу і такі ініціативи пропрацювати і підтримати в Верховній Раді. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Григорій Миколайович Мамка і після цього голосуємо. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Мамка Григорій Миколайович, будь ласка, 1 хвилина. Шановні колеги, хотів би все-таки доповнити щодо розгляду бюджету і звернути увагу, коли керівник комітету бюджетного розказував про те, що він довольний обмеженням пенсії А він не довольний, не радіє від відсутності обмеження в заробітних платах наглядових рад, інших державних установ по 200 тисяч. Це ж нормальний підхід такий, бюджетний – всім порівну, хто що заробив. Все-таки необхідно звертати на такі речі про відсутність заробітних плат, наприклад, Національній поліції, які в законі передбачені, які до цього часу получають заробітну платню по постановах Кабінету Міністрів. Студенти, які навчаються в спеціалізованих навчальних закладах, і заробітна платня там чи стипендія 800 гривень. У нас такі зараз зарплати і пенсії. Необхідно все-таки основні документи голосувати, а по всіх інших конструктивно, як обіцяв нам Голова Верховної Ради, провести ... Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, колеги. Шановні колеги, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про кошторис Верховної Ради України на 2025 рік (реєстраційний номер Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

Дякую